внесен от Петър Николаев Петров и група народни представители на 14 януари 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 26 януари 2022 г., Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Проект на решение за отмяна на Решение на Народното събрание

От името на вносителя Проектът на решение беше представен от народния представител Елена Гунчева, която посочи, че с Проекта на решение се предлага отмяна на приетите правила за достъп при извънредна епидемична обстановка. В мотивите към Проекта на решение се отбелязва, че Решението е прието в пленарна зала, след като е разгледано от комисиите в нарушение на процедурните правила, както и че продължилите продължилите цял един пленарен ден дебати свидетелстват за разногласие и липса на единна позиция сред народните представители по отношение на условията за достъп до сградите на Народното събрание. Госпожа Гунчева допълни, че приетите правила за достъп до сградите на Народното събрание са получили широк обществен отзвук и добави, че те са неефективни и не осигуряват търсената по-голяма сигурност за здравето на народните представители и служителите на В обсъждането на Проекта на решение взеха участие народните представители Ива Митева, Андрей Михайлов, Петър Петров, Крум Зарков и Мирослав Иванов. Народният представител Петър Петров отбеляза, че ограничението на достъпа до сградите след представяне на документ за ваксинация, преболедуване или отрицателен тест не постига целения ефект и ваксинацията не изпълнява своята защитна функция. Госпожа Митева и господин Михайлов заявиха, че от парламентарната група на „Има такъв народ“ ще подкрепят Проекта на решение, тъй като избраният подход за приемане на Решение за ограничаване на достъпа до сградите на Народното събрание е неправилен

като отбеляза, че неспазването на приетите с Решението на Народното събрание правила за достъп при извънредна епидемична обстановка разкрива отношението на парламентарните групи към актовете на Народното събрание. Народният представител Мирослав Иванов заяви, че с приемането на условия за достъп до сградите при обявена епидемична обстановка Народното събрание отправя послание до обществото и декларира, че народните представители са равнопоставени на гражданите и за тях важат същите правила за достъп до обществени сгради, каквито важат за всички граждани на След проведените разисквания Комисията по конституционни и правни въпроси с 3 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 2 гласа „въздържали се“ не прие Проекта на решение за отмяна на Решение на Народното събрание

Решението, което трябва да вземем, е всъщност нещо, което трябва да синхронизира режимът за достъп на хора в Народното събрание, с режима, на който всъщност вече отговарят абсолютно всички обществени учреждения, помещения в цялата страна. Знаете, че от вчера отпадна официално вече изискването за това да се иска зелен сертификат, а до 20 март или най-късно на 20 март, след 9 дни, трябва да отпадне и за работещите. Очевидно е, че в случая Народното събрание изостава с един ден, нищо фатално няма в това. Преди няколко седмици си говорихме за това, че зеленият сертификат ще отиде в историята, ще го забравим, няма даже да се връщаме назад във времето. Няма смисъл дори да го коментираме кой знае колко много – всички виждаме каква е ситуацията в момента. Виждаме, че някак си странно с разгарянето на един много неприятен военен конфликт, недалеч от българските граници, изведнъж всички апокалиптични новини, които ни заливаха всяка сутрин и всяка вечер от телевизиите, отстъпиха на други апокалиптични новини и се оказа май че цялата история или по-скоро истерия с така наречената пандемия много бързо започна да се забравя. Тоест след това решение, което трябва да вземем днес, ние ще ликвидираме един анахронизъм и ще изпратим в историята един акт на Народното събрание, който между другото беше абсолютно безсмислен. Предвид на това, че имаше хора, които в този състав на това Народно събрание с ваксини, и то не една и не две, а три, пак се разболяха, а междувременно са влизали тук, е имало възможност да разпространяват митичната зараза, мисля, че няма смисъл от кой знае колко допълнителни аргументации. Най-логичното решение в момента, и то без кой знае колко много обсъждания, защото мисля, че достатъчно интелигентни хора сме тук, всички да разбираме ситуацията в момента, е просто да вземем решение, с което да отменим предишния акт на Народното събрание и да започнем да се занимаваме с наистина много важни и сериозни неща, които стоят пред нас – както пред Народното събрание, така пред правителството, така и пред българския народ. Благодаря ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Има ли реплики към Костадин Костадинов? Няма. Заповядайте, господин Йорданов, за изказване. Благодаря, господин Председател. Колеги, как да се изразя, изказването ми е форма на молба към Вас – исках да съм първи, но се получи втори, тоест да не се случи това, което гледахме току-що. Ако може да се въздържим от политизиране на темата, от дълги изказвания. Казали сме си всичко за зеления сертификат. Предлагам Ви просто, ако някой има някакво конкретно предложение, да го каже и просто да преминем към гласуване, вместо да обръщаме темата за пореден път в едно политическо плямпане, ей-така, за спорта. Благодаря. Благодаря. Има ли реплики към изказването на господин Йорданов? Няма. Доктор Симидчиев.

Това, което исках да кажа обаче, е малко по-различно и е свързано с известен процес на взимане на това решение. Парламентарната Комисия по здравеопазване няма разпределение на това решение към нея, а това е един медицински въпрос. Още от самото начало говорихме, че това е медицински въпрос, който не бива да се политизира, за съжаление, в едно изказване по-рано въпросът пак се политизира. Това не е митична болест, а от нея са загинали директно в България и около 60 хиляди като колатерални жертви. Това е проблем, който можеше да бъде в значителна степен преодолян, ако имахме медицински подход към темата, а не политизиран подход към темата. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, ще бъда много кратка. Наистина тази тема вече я изговорихме многократно, казахме си всичко. Органът, който е компетентен по закон да въвежда противоепидемичните мерки, вече е отменил своето изискване за зеления сертификат, променил е правилата от 9 март, така че мисля, че Народното събрание трябва да влезе в тази рамка и да започнем да спазваме Закона за здравето и актовете на министъра на здравеопазването. Правя само правно-технически в Проекта за решение. Предлагам наименованието му да бъде съобразено с Решението, което приехме в Народното събрание, за въвеждането на зеления сертификат и наименованието да стане: „Решение за отмяна на Решение за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна извънредна епидемична обстановка, прието от Народното събрание на 7 януари 2022 г.“ Тук индивидуализирам самото Решение, което искаме да отменим, а след това предлагам: „РЕШИ: 1. Отменя Решението за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка, прието от Народното събрание на 7 януари 2022 г. 2022 г. 2. Решението влиза в сила от 14 март 2022 г.“ Предлагам да бъде 14 март, тъй като днешният ден е към своя край или поне хората, които са поискали да влязат в Народното събрание, са влезли, спазили са съответната процедура. За да няма проблеми с тълкуването откога влиза в сила Решението на Народното събрание – е ли е нормативен акт, не е ли нормативен акт, ще чакаме обнародването и изтичането на три дни след обнародването. Затова предлагам ясно да кажем, че втора точка влиза от понеделник – 14 март,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Напълно бих се присъединил към думите на господин Йорданов и госпожа Митева, че твърде много неща си казахме вече по проблема за зеления сертификат и за тази инфекция, и понеже като че ли тази завеса най-накрая ще падне и ще замете много истини и неистини, които се казаха в Народното събрание и в цялото ни общество. В това отношение сега мога да потвърдя, че подкрепям някои от въпросите, които постави партия ВЪЗРАЖДАНЕ, и тяхното искане да се направи специална Комисия. Тогава ние отговорихме, че това не е необходимо, тъй като Здравната комисия ще разгледа, както каза доктор Симидчиев, от чисто медицинска гледна точка проблемите и от чисто медицинска гледна точка тук госпожа Митева ни призова да не продължаваме с политизирането на въпроса. Искам все пак да припомня на всички колеги, че подобна ситуация може да дойде във всеки следващ момент и всяка следваща година на повърхността на Земята. Когато четях първите анализи преди две години за COVID-19, за последствията, които ще се появят в света, това, което сериозните учени представяха като проблем,

бяха направени в отделни части на света и по-различен начин, като у нас тези грешки също се амплифицираха, политизираха, отклониха нормалното човешко съществуване на цели поколения в България. Това не бива да забравяме, разделяйки се сега със зеления сертификат, разделяйки се със страховете за ковид пандемията постепенно, а в душите ни това лесно няма да стане. Имайте предвид, че като се движите по софийските улици, още виждате хора, които в колите си са с маски. Виждаме в залата хора, когато стоим на 20 сантиметра един друг, ходят с маски, което няма абсолютно никакво епидемично значение – смея да го кажа съвсем отговорно и стоя зад думите си, че даже някои ходеха и с ръкавици преди време в залата, което също няма никакво значение. Моят призив към Вас, колеги, е: нека да се поучим от собствените си грешки, които допуснахме в тези две години, нека да не вкарваме повече една обикновена инфекция – респираторна, редом с чума и ебола, да не издаваме нареждания като наредби, които завардваха българските курортни градове, българските големи градове и създаваха хаос сред хората, нека да не спираме, както само ние спряхме българските ученици от обучение за почти две години. В това отношение Политическа партия БСП имаше най разумен подход от самото начало досега и тя винаги беше за внимателната преценка във всяко отношение към тази инфекция. Разделяйки се с нея, да си пожелаем, ако се появят отново подобни обстоятелства, ние да бъдем на високата на политическата си роля, а не на желанието да осъществим една или друга мечта, тъй като отклоняването в политическия аспект на значимостта на тази инфекция даде в ръцете на една партия желанието тя да овладее една политическа ситуация. Това не се случи обаче. Това е един много суров урок за всички, които искат да политизират този въпрос. Нека това повече да не се повтаря! Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Вие сте един от малкото наистина отговорни политически лица, които са в същото време и медицински – щях да кажа работник, но Вие сте нещо повече – професор сте, в тази наука, който изказа от тази трибуна неща, които никой друг не смее да каже по отношение на коронавируса. Изкарахте данни, статистика, която обезличи хора като господин Симидчиев с неговите данни за колосални и апокалиптични данни, обезличи информацията, която потвърждаваше и говореше постоянно председателят на Здравната комисия, а в същото време обаче много – щях да кажа угоднически, но не е угоднически – забравяте факта, че когато ние предложихме да се направи Временна комисия да разследва всички обстоятелства, всички изразходвани средства от ГЕРБ и техните партньори от ВМРО-БНД, Вие отказахте с презумпцията, а след Вас същото потвърди и въпросният председател на Здравната комисия, че това ще бъде правено във въпросната Комисия. Започвате веднага и ще обсъждате всички обстоятелства – там им е мястото. Ще помоля и Вас, и председателя на въпросната Комисия от тази трибуна – и повече да не коментираме тази точка, да кажете: това обсъдихме,

Уважаеми господин Председател на Народното събрание! Уважаеми професор Михайлов, използвам правото си на реплика към Вас и да Ви благодаря за възможността, която дадохте на господин Ганев, да се изяви отново. Малко предистория. Вчера говорихме с председателя на парламентарната група доктор Костадинов и си позволих само една реплика към него и казах: доктор Костадинов, Вие сте историк, знаете, че историята ще ни съди всички за всички наши думи, дори и от тази трибуна, където всеки има право да говори това, което мисли. За разлика от политиците, които имат право да се събудят сутринта с идея как да направят добро впечатление на своите избиратели, на лекарите и научните работници се налага да четат данни, да се съобразяват с резултати на много различни студии и тогава да преценят и да говорят. Смятам, че имаше много политически изказвания от тази трибуна. Не си позволявам да соча никого с пръст и това е мое лично решение. Току-що видяхте как някои хора обичат да сочат с пръст, макар че не възприемам това, което правите Така че, професор Михайлов, подкрепям голяма част от Вашите думи, но в серия от разисквания ние сме разисквали много пъти данни и много често общите позиции на Коалиционния Коалиционния съвет в здравеопазването, въз основа на които сме вземали нашите решения, е стъпвал точно на тези научни данни, които току-що от тази трибуна бяха обезличени. Лично се надявам да няма повече такива вълни, след които да загинат 39 хиляди български граждани, а още няколко десетки хиляди да бъдат инвалидизирани, както каза доктор Симидчиев. Аз пък съм сигурен, че всеки един от тази зала, когато има нужда от добър медицински съвет, няма да се консултира с господин Ганев, който уважавам, а ще отиде при един сертифициран лекар, за да получи правилното мнение. Благодаря Ви. Благодаря. Трета реплика към Георги Михайлов от Костадин Костадинов. Господин Михайлов, и Вие, и човекът, който говори преди малко, казахте, че не бива да се политизира, а човекът, който Ви репликира пък току що, каза, че от тази трибуна са били направени много политически изказвания. А какви други да бъдат изказванията от тази трибуна освен политически?! Това да не е лозаро-винарска камара или някакъв профсъюз?! Това е Народното събрание. Решенията, които се вземат тук, са политически и това е най-политическият орган в държавата. Това е еманацията на политическия живот на страната. Така че, много Ви моля, нека да не влизаме в една тематика, в която да говорим за добри експерти, лоши политици, защото ще Ви припомня, че решенията за овладяването на така наречената ковидна криза бяха всички до едно политически. Във Вашето съсловие – медицинското, знаете, че нямаше и продължава да няма единомислие по темата за това какви трябваше да бъдат мерките, решенията бяха политически от самото начало до самия край на цялата тази психопандемия. Сега в момента също ще вземем политическо решение. От 13 март 2020 г. – с въвеждането на извънредното положение заради една разболяла се баба в Плевенско, което послужи за затварянето на всички области в държавата и областни центрове, до днешния ден, с който, надявам се, ще приключим с цялата тази психопандемия, решенията са били политически – за добро или за лошо. Няма смисъл повече да го коментираме. Въпросът е ясен за всички нас, но недейте да бягате от темата и да изкривявате въпроса за това, че тук се е политизирал въпросът. Ами, за съжаление, се политизира. Така е. Ако беше оставен в ръцете на истинските специалисти на Вашето съсловие, казвам го с голямо уважение към Вашето съсловие, мога да се обзаложа, че нямаше да се случи нищо от това, което се случи – нито щеше да го има целия този психотормоз върху обществото, нито щеше да я има цялата тази вакханалия в българските болници, която настъпи именно заради насаждането на паника в българското общество. Защото хората в нашата здравна система не са виновни

Тази практика е малко грешна от чисто практическа гледна точка, но едно е вярно, че доктори има много, но лекари има малко в този свят, господин Костадинов. сега поставяте въпроса по един много флексибилен начин, да го наречем. Вашият колега тази сутрин използва тук 40 пъти думата „дипломатично“, „дипломатично“. И сега аз ще се помъча да бъда съвсем дипломатичен. Истината е една, че не допуснахме в Народното събрание, в тази му конфигурация, както се допусна в предишни конфигурации – преди две години, тогава въпреки нашите усилия това се допусна, грубото грубото политизиране на този въпрос. Защото създаването на такава комисия, казвам Ви го като лекар – нали давате право на лекарите да казват какво се случва, да се превръща в една якубинска комисия, която да коли и да беси, като в нея ще бъдат хора, които нищо не разбират от тази инфекция и щеше да бъде груба политическа грешка, понеже говорите за политически грешки. А иначе, мога да Ви кажа, че ние напълно се присъединихме още по време на предизборната април 2021 г. към мнението на един чисто професионален орган. Пак ще го цитирам тук, за неудоволствие на някой в залата, Националния център по обществено здраве, който действително каза, че до месец април 2021 г. по отношение на ковид пандемията са вземани действително предимно политически, и то грешни решения. В това отношение нямаме различия, но за да не продължи това, господин Костадинов, ние се обединихме около идеята да не политизираме този въпрос. Това беше нашата идея, това беше нашето действие и поради тази причина сега ще подкрепим края на това решение, за да можем да вървим напред и да вземем за себе си уроците от всичко това, което се случи през тези две години. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви, професор Михайлов. Други изказвания има ли? Петър Петров – заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Обещавам да бъда кратък. На първо място, ще се съобразя с призива на колегите да не политизираме изказванията. На следващо място, за да не ми излезе прякор заради използването на думата „дипломатичен“, ще направя едно конструктивно предложение. Понеже колегите направиха редакционна поправка решението да влезе в сила от понеделник – 14 март г., ще Ви помоля, уважаеми колеги, в понеделник – 14 март 2022 г., преди 39 години на този свят се е появила една личност, която по едно или друго стечение на обстоятелствата е част от българската политика понастоящем, седи от тази трибуна и Ви моли да вземем едно решение, което да поправи грешката, която сме направили на 7 януари 2022 г. Така че, моля Ви, колеги, направете ми един хубав подарък за рождения ден. Нека да приемем днес това решение и в понеделник да влезна свободно в българския парламент. Благодаря Ви. Реплики към Петър Петров има ли?

Уважаеми колеги, на първо място подлагам на гласуване редакционните поправки, предложени от Ива Митева. Предлагам да ги гласуваме анблок. Ще ги изчета внимателно.

прието от Народното събрание на 7 януари 2022 г.“ Така ще се измени наименованието. Параграф 1 от текста на Проекта за решение ще отпадне. Той е с идентично съдържание.

„Отменя изцяло предходно прието“ се заличава. Продължаваме с: „Решението за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка, прието

въздържали се 4. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на основния текст, при съобразяване с приетите редакционни поправки. Ще го изчета – до, с приетите редакционни поправки: „Проект! РЕШЕНИЕ за отмяна на Решението за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка, прието от Народното събрание на 7 януари 2022 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. Отменя Решението за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка, прието от Народното събрание на 7 януари 2022 г.

С това и тази точка от дневния ред е изчерпана. Преминаваме към парламентарен контрол. Уважаеми колеги,

Уважаеми колеги, давам 10 минути почивка, след което започваме с парламентарния контрол.

Колеги, започваме с парламентарния контрол. Първо ще Ви уведомя за получените писмени отговори на въпроси и питания за периода от 8 март до 10 март 2022 г.: - писмени отговори от министър Асена Сербезова на два въпроса от народния представител Елисавета Белобрадова; на два въпроса от народния представител Искра Михайлова; един въпрос от народния представител Хасан Адемов и народния представител Адлен Шевкед; - писмен отговор от министър Атанас Атанасов на питане от народния представител Цвета Галунова; писмени отговори от министър Бойко Рашков на въпрос от народния представител Антоанета Цонева; един въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова; писмени отговори от заместник министър-председателя и министър Борислав Сандов на въпрос от народният представител Николай Радулов; един въпрос от народния представител Деница Сачева; писмен отговор от заместник министър-председателя и министър Гроздан Караджов на питане от народния представител Михал Камбарев; - писмен отговор от заместник министър-председателя и министър Корнелия Нинова на въпрос от народния представител Зорница Стратиева и Александър Дунчев; писмен отговор от министър Надежда Йорданова на въпроси от народните представители Екатерина Захариева и народния представител Анна Александрова; - писмен отговор от министър Теодора Генчовска на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова; - писмен отговор от министър Николай Събев на въпрос от народния представител Мая на въпрос от народния представител Мая Димитрова. Продължаваме с парламентарния контрол. Първо ще започнем с министър Сандов, който е в залата, и чакаме останалите министри да се появят. Да, пуснал е уведомление, че му се налага да закъснее. Започваме с министър Сандов. Въпросът е от народния представител Евгения Алексиева относно инвестиционно намерение на ферма за ларви „Насекомо“ АД, за вътрешно преустройство и смяна на предназначението на производствено-административна сграда в пилотна ферма за насекоми в село Лозен, Столична община. Заповядайте, госпожо Алексиева, да развиете своето питане.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 На 23 октомври миналата година стотици жители на най голямото село в България Лозен излязоха на протест против плановете за преместване на ферма за ларви на фирма „Насекомо“ АД в населеното място. Към момента тя се намира в град Елин Пелин, като след протести на местното население и последвали действия на Общината тя бе затворена. Инвеститорът „Насекомо“ АД планира да изгради ферма за насекоми и ларви на територията на село Лозен за годишно производство на 500 тона протеин и 130 тона масло от насекоми. Производственият процес на тази ферма е свързан с отделянето на огромно количество неприятна миризма. В близост до мястото има къщи, търговски обекти и заведения за хранене. Кметство Лозен и местното население не са уведомени за изграждане на съоръжението. Без проведено обществено обсъждане и без оценка на въздействието върху околната среда са издадени документи за изграждане на тази ферма. За последните две години РИОСВ – София, е била сезирана многократно от граждани на Елин Пелин за същото производство на същата тази ферма на „Насекомо“ АД, които многократно и за големи интервали от време са изпускали остри, непоносими миризми, най-често определяни „на мърша“, на километри от завода, като с това са влошили качеството на живот на гражданите на Елин Пелин до пълна нетърпимост и предизвикали множество протести от местното население. Жителите на Лозен се страхуват за здравето си, страхуват се за качеството на живот, че то ще бъде влошено, страхуват се за работните си места в региона, за домовете си, за децата си. Сдружение „Развитие за Лозен“ сезира всички институции, които имат отношение по проблема, като настояват проверка относно законността на процедурата и проследяване на цялостната информация, с която да бъдат запознати жителите на селото. Събрана е подписка от 4000 жители на село Лозен против дейността на фермата за насекоми, съжалявам, че просрочвам малко времето, но въпросът е много важен. Искам да кажа, че в отговор на това обществено недоволство на жителите на Лозен министър Личев, който беше служебен министър, миналата година възобнови производството по издаване на становище за дейността на фирма „Насекомо“. Решението беше обжалвано от фирмата инвеститор във Върховния административен съд и делото е насрочено за 23 март тази година. Искам да Ви попитам, господин Министър, Вие ще застанете ли зад исканията на жителите на Лозен и тази ферма за ларви да не бъде изграждана в близост до населеното място, защото само така ще се запази екологичният облик и чистият въздух на селото? Какви действия сте предприели, запознат ли сте с този казус? Благодаря. Благодаря за въпроса. Заповядайте, господин Министър. Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Алексиева, запознат съм с този казус, още повече посетил съм и мястото, за което се предвижда това намерение. Дейността на производството на протеин от ларви от насекоми е, между другото, изключително иновативна и щадяща околната среда дейност. България има шанса да е една от световните страни лидери на дейността на инвеститора. Казвам това, защото в момента в редица страни започват подобни производства. Този тип производство е залегнал в приоритетната програма за развитие на Европейския съюз като един от най-щадящите и природосъобразните методи за производство на животински протеини. Всеки един тон от такъв протеин спасява пет тона океанска риба и стотици декари гора, които могат да бъдат изсечени, за да се превърнат в соеви плантации, което се случва в Южна Америка. Протеинът е изключително добра добавка за фуражи и е одобрен за употреба за животновъдни ферми. Това е продукт със стратегическо значение и може да осигури допълнително обезпечаване на местните ферми, особено в настоящите времена на несигурност. Плановете на инвеститора за настоящата сграда са за малък, демонстрационен център, в който да демонстрират работеща технология. Инвеститорът е в процес на планиране на пълно мащабно производство в друг район на България, което трябва да стартира до около две години. Вие твърдите, че такъв тип производства отделят огромни количества неприятни миризми. Ние сме правили подобни проверки в Елин Пелин, казвам ние, като

не съм намерил данни за подобно нещо или не съществува в протоколите, които са направени от тези проверки. Между другото искам да Ви споделя, че на последния съвет, неформален съвет на министрите по околна среда, който се проведе в Амиен, сайт визита, който традиционно се прави беше в такава ферма, на подобна фирма – „Инсект“ се казва във Франция, където френският министър на околната среда и водите заведе мен и мои колеги, за да покаже много по-голяма, между другото – около 20 пъти по-голяма спрямо тази, която в момента коментираме, в съседство на град Амиен и съм запознат, че други такива ферми са предвидени и се изграждат или вече изградени в Полша, Холандия, Съединените американски щати, както и в сърцето на град Лондон в близост до бизнес центрове и жилищни сгради. В изложението Ви, предшестващо въпроса, Вие споменавате, че фермата в Елин Пелин е затворена. Аз направих проверка. Тя всъщност не е затворена, тя функционира и в момента. Последната проверка на терен е направена от РИОСВ – София, на 2 ноември 2021 г. това, което е констатирано, е, че установява наличието на миризми, характерни за извършваните дейности локално във вътрешността на помещенията. При проверката не се установи наличието на миризми, характерни за извършваните дейности извън територията на площадката. Всички замерени емисии са били в рамките на нормативните изисквания. Същите резултати са констатирани и от всяка предходна проверка на Регионалната инспекция. Местоположението на планирания обект в Лозен, също направих си труда, се намира на около 800 метра от най-близките къщи обекти), това е обектът, това е индустриална зона – една от двете индустриални зони на Лозен. Това е село Лозен, действително най-голямото населено място. Производството само по себе си представлява малък мащаб, както ви казах, демонстрационно. Използват се технологии, които са в съответствие. Инвеститорът е използвал и си е изпълнил всичките необходими по закон процедури. Между другото, защото говорите за Регионалната здравна инспекции, Столичната община и при всяка една такава има дадени въпросните предписания. Това е, което мога да кажа. Аз не виждам риска, който Вие визирате. И ще завърша – запознах се със социологическо проучване на жителите на село Лозен и аз наистина искам да реагирам на това, което те имат като опасения. Но по отношение на тази ферма опасенията са 30 – 40 пъти по-малки спрямо опасенията за презастрояване на района. Така че по-скоро бих помогнал за това. Благодаря. Благодаря Ви, министър Сандов. Госпожо Алексиева, заповядайте за реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, аз село Лозен не го гледам само на карта, аз живея там, така че много добре знам къде ще се позиционира тази ферма. Много добре знам какви са страховете и опасенията на хората, и искам да кажа, че много колеги, които, за съжаление, не всички са в момента в тази зала, но много колеги от доста политически формации и партии присъстваха на протеста на жителите на Лозен, след това заемаха позиции как те няма да допуснат да се случи такова нещо. Как казаха, че това нещо е недопустимо да се случи в най-екологичното село, което е в Столична община, и как ще направят своите предложения, законодателни това нещо да не се случи. Аз и моите колеги от парламентарната група на ГЕРБ-СДС направихме такива предложения, и то специално за Наредбата, която определя критерии и оценка за рисковете за човешкото здраве, включително за определяне на отстоянията от населени места точно за производства с излъчващи интензивни миризми. За съжаление, становището на Министерството на здравеопазването не не подкрепя тази моя инициатива и това предложение. Те говорят, че ще направят някаква цялостна концепция, за която се надявам това нещо да бъде скоро, защото знам, че Вие като министър също подкрепяте това мое виждане и мисля, че здравето на гражданите е национален приоритет. Затова не да говорим само за биоразнообразие и за това колко е щадящо това производство и как няма миризми. След като имат мащабно производство, което искат да планират на друго място, нека да го направят сега. Защото Вие казахте, че сте бил на място, но в този център в момента не се извършва производство или поне не би трябвало да се извършва, защото в момента се води дело. Миризмите с каква апаратура се измерват, защото аз, доколкото знам, че те не могат да се измерят с апаратура. Няма как в момента да се докаже това нещо. Не зная защо РИОСВ, защо РЗИ, защо БАБХ и всичките останали институции не са предписали да се направи ОВОС? Защо не е направена оценка на въздействието на човешкото здраве? Защо няма обществено обсъждане? Защо не е уведомено по никакъв начин населението и обществото за това нещо? Аз искам да Ви дам на един електронен носител подписката на всички хора, които са се подписали срещу това. Има заснети интервюта на 162 човека от Елин Пелин, които твърдят, че има такива миризми.

съм си поставил високо в приоритетите опазването на човешкото здраве и околната среда, включително от интензивни миризми. Такива се измерват чрез газанализатори. В България няма много апаратура, но все пак има някаква апаратура и тя се използва в определени ситуации. Има някои предприятия, които имат такива казуси, например в Нова Загора или в село Труд и така нататък, но там са друг тип производства. Конкретно, защото съм посетил това предприятие, преди да бъда министър, заради опасенията на хората от Лозен, искам да Ви уверя, че самата производствена база представлява огромна сграда, в която има огромно хале, в което има друго помещение вътре. Така че това са три едно след друго за производството на тези ларви. Тук не става въпрос за някакъв процес, който да предизвиква гниене или някаква ферментация, или нещо подобно. Предприятието предвижда да работи само с отпадъчен материал от бирените фабрики, а не битови отпадъци, хранителни отпадъци или нещо друго. И отново казвам, намерението и мащабът, който видях тук и който видях в Амиен, са съвсем различни. Тук действително става въпрос за демонстрационен обект, а не за голямо предприятие. Ако България иска да се развива по отношение екологичните иновации, на нас са ни необходими такива предприятия. И тъй като в момента конкуренцията на световно ниво наистина е много голяма, споменах за тази фирма във Франция, споменах за още няколко. Там дори имат държавно финансиране, за да правят такива неща, а тук не става въпрос за подобно нещо. Колкото до отстоянието, да,

струва ми се, че май намерението е едни нови застроителни ядра в близост до индустриалната зона да бъдат продадени на по-висока цена или нещо такова, обещавайки, че там няма да има абсолютно никаква... С това се изчерпа участието на Борислав Сандов в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към господин Асен Василев – заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите. Има питане от Зорница Велинова Стратиева относно драстично несъответствие във финансовите данни за износа на ценни кожи с косъм от регистър към Комисията за търговия и развитие на ООН и данните, декларирани от производителите на ценни книжа в България, публикувани в Търговския регистър за 2017-а и 2018 г. Госпожо Стратиева, заповядайте да развиете питането си. ГЕРБ-СДС.) Така е подреден контролът. Въпросът е към господин Василев. Имаме питане към господин Василев и то е първото.

административно наказващ орган по чл. 231 от Закона за митниците. Заповядайте, господин Иванов, да развиете своя въпрос. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, членове на Министерския съвет! Господин Василев, всички знаем, че Агенция „Митници“ е на подчинение на Министерството на финансите, знаем важната важната роля на Агенция „Митници“ в пълненето на хазната и осъществяването на митнически контрол. И затова сме Ви задали конкретен въпрос дали е обичайна практика сключването на писмени споразумения между административно наказващия орган – Агенция „Митници“, по чл. 231, и вдигането на обезпечителни мерки по постановления, издадени от Агенцията? Конкретно въпросът ни е, че имаме информация за сключено такова споразумение от директора на Агенция „Митници“ с „Терминален оператор“ ЕООД по, забележете, осем наказателни постановления, производства за митнически нарушения, издадени от Териториална дирекция „Митници“ – Варна, където, господин Министър, по наша информация са били наложени обезпечителни мерки в интерес на държавата за 33 млн. лв., които чрез такова споразумение са вдигнати, и дали има изплатени на Дружеството към 200 хил. лв., лв., част от споразумението, допълнително след премахването на запора? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря ви, господин Иванов. Заповядайте, господин Василев, да отговорите на въпроса. Ще помоля народните представители, които имат въпроси за парламентарния контрол по обявения

От информацията, която „Митници“ ми предоставиха, споразумението е сключено, след като „Терминален оператор“ ЕООД е спечелил в съда и това, което Митниците казват, е, че по изложените аргументи в митническа администрация съществува практика да не бъдат обжалвани съдебни решения веднъж, като са постановени от съда, когато същите са правилно обосновани, постановени в съответствие с материалните и процесуалните закони. В конкретния случай споразумението с „Терминален оператор“ ЕООД е подписано по повод издадени срещу Дружеството осем наказателни постановления. Нарушенията са извършени през месец септември при поставянето на стоки под режим „Външен съюзен транзит“. По жалби на Дружеството в Районен съд – Девня, съдът е отменил всичките тези наказателни постановления на „Митниците“, тоест съдът се е произнесъл преди подписването на споразумението. Въз основа на всички събрани по делата доказателства съдът е постановил незаконосъобразността на наказателните постановления на „Митници“, защото те са издадени срещу лице, което няма как да бъде извършител на митническо нарушение, още по-малко митническа измама, тъй като се касае за пряк митнически представител по режим на транзит, който действа по указания на получателя и собственика на стоката и само въз основа на придружаващите документи. Така че това е информацията, която „Митници“ са ми подали. Имало е произнасяне на съда по тези споразумения, те не са ги обжалвали и са сключили това споразумение, за което Вие говорите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря за отговора, господин Министър. Заповядайте, господин Биков, за реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, господин Министър, колеги! Едно уточнение. Първо, наистина има съдебно решение, но то е на първа инстанция. Знаем, че в България има възможност и за обжалване, и за отиване на втора инстанция. Аз не разбирам този принцип на „Митниците“, което е явно някаква обща практика, в която, като има съдебно решение на първа инстанция, те приемат това съдебно решение и повече изобщо не се занимават, покриват разходите на този с когото се съдят, и поемат цялата вина. Според мен, ако такъв принцип съществува в „Митниците“, това не е правилно не само за този казус, а по принцип. След като има някакво действие на „Митниците“, което отсрещната страна оспорва в съда, Митницата трябва да защити интереса на държавата, а не своя интерес а не своя интерес и юристите на „Митниците“ да положат всички усилия държавата да спечели това дело, защото, след като има някаква наложена санкция, значи „Митниците“ са възприели, че има извършено някакво нарушение, още повече, когато става въпрос за 32 милиона, което е много. Там очевидно е задържан товар, който е доста голям, не става въпрос за някакви дребни пари, а става въпрос за разходи от 200 хил. лв. Просто всичко това отива в канала и ми казват: щом така реши съдът в Девня, защото там се е решило и съдията в Девня е постановил това, ние оттук нататък нито ще ходим на втора инстанция, нито ще правим нещо, каквото и да било. Пускаме запора, 200 хиляди даваме на фирмата и приключваме. За мен продължава да остава без отговор този въпрос. И пак накрая да Ви кажа, ако „Митниците“ имат такъв принцип, надявам се, че ще им кажете да се откажат от него, за да няма такива други случаи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря, господин Биков. Заповядайте, господин Василев, за дуплика. Господин Биков, за да бъда конкретен, има практика да не бъдат обжалвани съдебни решения, когато същите са правилни и обосновани, постановени в съответствие с материалните и процесуалните закони. Когато съдът Ви каже, че човекът, който съдите, цитирам: „няма как да бъде извършител на митническо нарушение, още по-малко митническа измама, тъй като се касае за пряк митнически представител по режим на транзит“ – тоест той въобще не трябва да обмитява, а само предоставя документи, да се отива на втора и на трета инстанция означава да се платят още 200 хиляди за адвокатите на втора инстанция и още 200 хиляди евентуално за адвокатите на трета инстанция, ако се стигне дотам, плюс всички лихви върху тези 32 милиона запор. Така че според мен решението на „Митници“ в конкретния случай е абсолютно оправдано. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. Въпрос от народния представител Цончо Ганев относно наложена практика български финансови институции и Националната агенция по приходите да изискват информация от български фирми и граждани за целите на Федералната служба по приходите на Съединените американски щати. Господин Ганев, заповядайте да развиете своя въпрос.

Председател! Господин Министър, данъчният закон за чуждестранни сметки, приет от Конгреса на САЩ, е в сила от 1 юли 2014 г. Неговата цел е да установява, възпира и възпрепятства случаите на избягване на плащане на данъци от американски граждани или жители, които пряко или непряко инвестират извън Съединените американски щати чрез чуждестранни финансови институти. щати са постигнали принципно междуправителствено споразумение – Модел 1Б, съгласно което всички български финансови институции трябва да идентифицират американските данъкоплатци сред своите клиенти. Всяко българско дружество и гражданин, притежател на банкова сметка, са длъжни да декларират или отрекат принадлежност към системата за контрол на приходите на САЩ. България доброволно се лишава от финансов суверенитет в полза на САЩ и губи конкретно предимство за привличане на американски компании, които желаят да прехвърлят бизнеса си при по-изгодни финансови или данъчни условия при нас в този вариант, в който в момента съществува. Според разпоредбите българските банки се регистрират в официалния интернет портал на Федералната служба по приходите на САЩ като финансови институции, които спазват американските закони, и дори получават идентификационен номер. Предвид гореизложеното, моля да отговорите на следния въпрос: предоставено ли е на Федералната служба по приходите на САЩ регулярна информация за български граждани и фирми, които инвестират извън България. И в тази връзка: защо подписаното споразумение не е двупосочно и Българската приходна агенция не може ефективно да използва ресурсите на американската такава, както американски банки са регистрирани на отчет към БНБ и са получили идентификационен номер в България. Благодаря.

Благодаря, господин Ганев. Става въпрос за информация за американски граждани, които имат сметки на територията на България в български банки. Моделът на споразумението, който е сключен, е по модел 1-Б по Вашия въпрос, а не по 1-А. Причината да не е сключено по модел 1 А е, че САЩ са отказали да сключат модел 1-А, защото са казали, че защитата на данните при нас не е на необходимото ниво. Имайки предвид теча на данни на НАП преди няколко години, не мисля, за съжаление, че това към този момент е било неправилна констатация. Работи се по въпроса, за да бъде НАП напълно интегрирана обратно във всички системи за обмен на информация, тъй като и достъпите до системи, където по право имаме достъп, също е бил силно ограничен. По въпроса: колко американски банки са регистрирани на отчет към БНБ и са получили информационни номера в България? По това споразумение нито една банка не трябва да получава такъв номер не предвижда регистрация на американски банки в България. А дали има някакви американски банки в България? Честно казано, аз не знам, но правилният човек, който може да Ви отговори, е гуверньорът на БНБ. Благодаря. Въпрос от народния представител Николина Ангелкова относно финансови мерки за подпомагане на физическите и юридическите лица, заети в сектор „Туризъм“. Заповядайте, госпожо Ангелкова, да развиете въпроса си. Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители, господа вицепремиери! Туризмът е един от ключовите за българската икономика сектори, който преди пандемията от COVID-19 формираше между 12 и 14% от брутния вътрешен продукт на страната, а обвързаните с туризъм дейности осигуряваха заетост от над 11% на работещите у нас. Това е един от най-пострадалите сектори от продължаващата пандемия от COVID-19 и последствията от световната ковид криза и неговото възстановяване се очаква в края на 2023 – 2024 г. съгласно данни на А сега заради войната между Руската федерация и Украйна последиците за сектора ще бъдат катастрофални. Летният сезон чука на вратата. Резервациите обаче са спрели, работещите в сектора не знаят дали изобщо ще могат да посрещнат чуждестранни туристи и от кои държави. Всеки ден цените на стоките и услугите у нас растат заради галопиращата инфлация, която БНБ очаква да продължи да се ускорява и в следващите месеци. Цените на горивата също непрекъснато нарастват, като до края на март се очаква цените на бензина да са над 3,50 за литър. Цената на газа е около 120 лв., а се очаква до 1 април да достигне 200, а цената на тока за днес е 575 лв. за мегаватчас. Туристическият сектор не само търпи загуби, но е изправен на ръба на оцеляването и няма време за повече грешни решения. И докато хотелиери, ресторантьори, концесионери и туроператори правят и невъзможното, за да оцелеят, а за възстановяване в момента дори им е трудно да мислят, правителството сякаш не разбира важността на сектора за икономиката на страната. Това е видно от липсата на конкретни мерки и дейности, които да го подпомогнат и които да важат не само до 30 юни, както е предвидено в бюджета. Туризмът всеки ден е поставен на изпитание, и то не само от трудната среда на работа, но и от неизвестността, която в момента съществува в сектора, и от липсата на планиране. Пандемията от COVID-19 продължава, само на няколкостотин километра от нас се води война

Вероятно Вие, господин Вицепремиер, имате дългосрочни, устойчиви и предвидими мерки за туристическия сектор, за които сега ще ни информирате. В противен случай подкрепата за този сектор означава само подкрепа на думи, а те се намират в някакъв социален експеримент и може би нов сезон на „Сървайвър“. В тази връзка моля да ми отговорите на следния въпрос: какви мерки е предприело Министерството на финансите

Господин Василев, имате възможност да отговорите на зададения въпрос, който е малко повече питане, защото е свързан с обща политика. Благодаря за питането на госпожа Ангелкова. Аз мисля, че тя отправи около 200 такива питания към Министерството на туризма, на които беше отговорено писмено. Ако искате, мога да изчета писмения отговор, който са ми предоставили от Министерството на туризма. Той в общи линии гласи, госпожо Ангелкова, че както знаете, по мярката 60/40 има 410 милиона до края на юни. В допълнение в Министерството на туризма са предвидени 20 милиона по бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество“ 18 милиона за национална туристическа реклама, 25 милиона за субсидии за туроператори, които използват въздушните превозвачи – по 35 евро, помощ от около 10 млн. лв., която е свързана с допълнителни антиковид мерки. Така че никой не неглижира сектора. Секторът е изключително добре финансиран по разнообразни и различни програми, които Министерството на туризма разработва и няма отказано финансиране към сектора към момента. Както знаете, тази година най-вероятно ситуацията ще бъде усложнена поради войната. Тя ще бъде усложнена до известна степен заради това, че руски и украински граждани по очевидни причини няма да дойдат, но те така или иначе са били сравнително малка част, били са, мисля, че 250 – 300 хиляди от от около 7 милиона посещения на чужденци в България в последните години. Но бидейки близо до военен конфликт, това създава несигурност и у другите туристи. Така че там можем да очакваме евентуално туристи от Румъния, както се случи миналата година в сезона. И с тази цел, доколкото аз знам, Министерството на туризма преформатира и пазарите за реклама, и начините на реклама, така че да може да привлече туристи, които биха се възползвали от нашето Черноморие, ако говорим за летния сезон в такава тежка геополитическа ситуация и несигурност. Благодаря.

Благодаря Ви за отговора, господин Вицепремиер, обаче той изобщо не отговаря на моите очаквания. Аз чета много добре какво ми отговаря министърът на туризма – затова изрично съм задала въпроса към Вас като вицепремиер и министър на финансите.

Хубаво е, че обяснявате какви средства има за реклама, като бюджетът на Министерството е 27 милиона – не знам откъде дойдоха тези 28 само за реклама, но може би Вие като вицепремиер и министър на финансите знаете повече от мен в тази посока. ЗАМЕСТНИК Там са 25-те милиона за 35 евро на седалка, а не за реклама… средствата, които ние гласувахме при актуализацията на бюджета в Четиридесет и шестото народно събрание, от 70 млн. лв. – по информация от сектора, все още тези 30 милиона за оборотен капитал не са достигнали до сектора, нито шестте милиона на туроператорите, нито четирите милиона на екскурзоводите. За туристическия сектор е много важно, когато има подкрепа, тя да бъде навременна и да се случва сега, а не по принцип и не с добри пожелания. Всъщност аз очаквах от Вас да ми кажете какви, защото Вие сте министърът на финансите и Вие отговаряте за разпределението на държавния бюджет, най-малкото правите предложения.

И завършвам – по отношение на компенсацията за високите цени на електроенергията. Включително и във Вашето управленско, тоест коалиционно споразумение, защото управленско и на правителството все още не сме видели, в анекса по отношение на туризма е записано, че това

Сега – няколко неща, първото от които е, че бюджетът е гласуван в Народното събрание – абсолютно е ясно кой колко средства получава и това е волята на народните представители. Оттук нататък дали в актуализацията нещо ще се предвиди пак, ще реши Народното събрание. Моето лично мнение и моята препоръка би била мярката 60/40 да приключи на 30 юни и повече да не бъде активирана, освен ако няма нова ковид вълна. Няма предпоставки да се активира тази мярка. Тя продължава да работи три месеца след края на епидемиологичната обстановка и пандемията, както знаем. В момента заболеваемостта е доста по-ниска, смъртността е доста по ниска. Няма ограничителни мерки, драматични към сектора. Най вероятно април, май и юни няма да има почти никакви ограничителни мерки, ако се запази тази епидемиологична обстановка. Така че мярката 60/40 си е свършила работата. Що се отнася до помощите, които са свързани с подпомагане за високите цени на енергията, те не са специфично за туристическия сектор, а за всички бизнеси в страната и туристическият сектор се възползва, както всички други бизнеси, от тези мерки. От гледна точка на енергията като процент от разходите на туристическия сектор – тя не е малка, но със сигурност това не е най енергоемкият сектор в икономиката. Що се отнася до данните за туристопотока, аз коментирах данните от миналата година – 2019 г., разбира се, може би е по представителна, имайки предвид, че е нямало ковид, но имайки предвид, че сега нямаме въздушни връзки нито към Русия, нито към Украйна, по-скоро миналата година би била по-ясен индикатор индикатор за това какво можем да очакваме в летния туристически сезон, защото миналата година също имахме много ограничени въздушни връзки поради ковид пандемията. Благодаря. Благодаря Ви, господин Заместник министър-председател. Връщаме се на питането от народния представител Зорница Стратиева относно драстично несъответствие във финансовите данни за износа на ценни кожи с косъм от регистъра UNCTAD към Комисията за търговия и развитие на ООН – това е регистър към Комисията на ООН за търговия и развитие, свързан с ценни кожи с косъм, декларирани от производителите на такива кожи в България, публикувани в Търговския регистър за 2017-а и 2018 г. Една забележка към всички народни представители това е въпрос, защото съдържа конкретни данни и не е по политики, докато зададеният преди малко въпрос на госпожа Ангелкова трябваше да има формата на питане. Заповядайте с питането, имате пет минути да го развиете. Много благодаря, госпожо Председател. В Правната дирекция ни правят масово забележки как да ги отнасяме тези въпроси – дали да са питания, дали въпроси, тъй като те не четат съдържанието на питанията или въпросите, които ние поставяме към министрите. Нарекли сме го питане, тъй като обхваща по-обширна информация. Уважаеми господин Василев, уважаеми колеги народни представители! Нашият въпрос е свързан с износа на кожи от норки. Според базата данни на Регистъра към Комисията на ООН за търговия и развитие износът на сурови ценни кожи от България през 2018 г. е на стойност около 11 млн. щатски долара. Сумата е значителна на фона на нивата от предишни години. Например за 2017 г. износът на ценни кожи с косъм е почти 10 пъти по-малък, а именно около 1 млн. щатски долара. Тази драстична разлика повдига въпроса: кой е реализирал този експорт, при положение че основният производител на сурови ценни кожи в страната през 2018 г. „Фармиро“ ООД е декларирал в годишния си финансов отчет за 2018 г. приходи от продажби в размер на едва 3 хил. лв., докато през предишната 2017 г. тези приходи са на стойност 171 хил. лв., а през 2019 г. приходите от продажба на продукцията са 11 хил. лв. Несъответствията се потвърждават и от подробна справка на НАП за стойностите и количествата на вноса и износа на стоки от Глава 43 на Комбинираната номенклатура, и по-конкретно за код 43011000 – това са сурови кожи от норки, цели, дори без главите, опашките или крачетата. Предвид факта, че както НАП, така и Агенция „Митници“ са подчинени на министъра на финансите, бих искала да ни информирате: какво е количеството и стойността на осъществения износ или изпращане в друга страна от Европейския съюз на сурови ценни кожи от норки, код 43011000, през 2018 г. от всеки един износител и на какво се дължи установеното разминаване във финансовите отчети на основния производител „Фармиро“ ООД? Ще бъда благодарна за Вашия устен отговор, тъй като въпросът е с висок материален интерес и се нуждае от институционално внимание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, госпожо Стратиева. Заповядайте, господин Василев, имате възможност в рамките на пет минути да оформите своя отговор. Благодаря. Мисля, че доста по-бързо ще се справим. Сега по конкретния въпрос за разминаване на данните на финансовите отчети на фирма „Фармпро“ е при мен, може би „Фармиро“ Вие казахте. Следва да се има предвид, че стоките на консигнация за целите на счетоводното отчитане – това, което фирмата рапортува, се отразяват като приход в момента, в който те се продадат. За целите на Закона за данък добавена стойност за 2018 г. се отразяват като износ вътреобщностни доставки в момента, в който напуснат територията на страната. Оттам може да се появят разлики по следната причина: от 1 януари 2020 г. е въведен режим „складиране на стоки до поискване“ за фирми, съгласно който данъчно задълженото лице може да прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански активи от територията на една държава членка до територията на друга държава членка, без те да се отразяват като вътреобщностни доставки. Тоест е възможно тези стоки да са произведени, но да не са отчетени или защото не са изнесени, или ако са изнесени по този специален режим.

от норки за трети страни, което означава, че най-вероятно, ако има такива, те са вътреобщностни. Сега конкретно за износа на фирма по фирма няма как да Ви предоставим данни заради Закона за статистиката, където се изисква съгласие на всяка от фирмите. Можем да предоставим само агрегирани данни, които Вие вече имате. Ако с нещо повече можем да съдействаме, с удоволствие, но към момента нямаме данни за неправомерна дейност, липса на обмитяване и така нататък. Благодаря. Благодаря Ви, господин Василев. Госпожо Стратиева, имате възможност за два уточняващи въпроса съгласно процедурата. Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Василев, това означава ли, че България търпи финансови щети, като виждаме такива големи разлики в сумите – от 11 млн. щатски долара изведнъж 17 или 11 хил. лв.?

друга фирма, но те да не са напуснали територията на страната, съответно ДДС-то при износ няма да бъде отразено, защото то се отразява в момента на напускане на територията на страната. Това е едната хипотеза. Другата хипотеза е те да са продадени след 1 януари 2020 г. по режима за складиране на стоки до поискване, съгласно който данъчно задълженото лице може да прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански активи от територията на една държава членка до територията на друга държава членка, без те да бъдат отразявани като вътрешнообщностни доставки. Тоест, ако фирмата има склад в България и в Холандия примерно, тя може да прехвърли между двата склада, които са нейна собственост, без това да бъде отразено по Закона за данък добавена стойност. Така че по един от тези два режима – колегите казват, че са направили проверка, не мога да Ви кажа кой от тези два режима, но те позволяват да се получи точно такова несъответствие в данните, без това да ощетява бюджета. Благодаря, господин Министър. Госпожо Стратиева, имате възможност за отношение. Не. Благодаря. С това участието на господин Асен Василев в днешния парламентарен контрол приключи. Преминаваме към министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Гроздан Караджов. Въпросът е от народния представител Емил Георгиев относно начина, по който Министерството на регионалното развитие и благоустройството смята да реши проблемите с качеството на питейната вода на територията на община Хасково. Моля да се готвят народните представители, които имат въпроси към министъра на образованието и науката господин Денков, защото два от въпросите към господин Караджов отпадат. Заповядайте, господин Георгиев, да развиете своя въпрос. уважаеми дами и господа народни представители! През пролетта на 2017 г. се установи несъответствие на водата от водоизточниците за битово-питейно водоснабдяване на община Хасково с изискванията на Наредба № за качество на водата, предназначена за битово-питейни цели по отношение на показателя „обща алфа активност“. В условия на учестен мониторинг от средата на 2017 г. до месец март 2021 г. действаше разпореждане на РЗИ – Хасково, водата, доставена от водоснабдителната мрежа, да се използва единствено за битови нужди. През целия този период водата за питейни нужди и приготвяне на храна се доставяше в Хасково единствено от 12 водоноски. В началото на месец април 2018 г. в качеството си на изпълнителен секретар на Федерацията на потребителите аз проведох срещи с ръководството на Министерството на регионалното развитие в лицето на министър Нанков. На срещите от Регионалното развитие се заангажираха с трайно решение на проблема до края на 2019 г.

За съжаление, вместо да се отпуснат средства за доизграждане на съществуващата пречиствателна станция, отстояща на 15 км от град Хасково и откъдето захранването на града с питейна вода до лятото на 2004 г. се извършваше по гравитачен път, се отпуснаха 2 млн. лв. за изграждане на нови осем дублиращи сондажни кладенци за питейна вода в три зони от едно и също подземно водно тяло, за което е доказано, че водата е радиоактивно замърсена. За сведение, няма експерти, които да твърдят, че радиоактивното замърсяване на водата е вследствие на наднормено съдържание на уран. От официално известните анализни резултати от пролетта на 2017 г. до настоящия момент има само една единствена проба, в която съдържанието на уран е над нормата, и то много малко.

и как Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще реши проблемите с качеството на питейната вода на територията на община Хасково? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Георгиев. Господин Караджов, имате възможност да отговорите на зададения въпрос. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Георгиев, преди да Ви прочета отговора, който са ми подготвили подготвили съвместно от ВиК холдинга и от МРРБ, ще Ви кажа, че Хасково, цялата област, е, бих казал, номер едно в лично мое и на екипа ми фокус от гледна точка точно на фактора „замърсяване“. Десетилетия наред този въпрос стои пред държавата за решаване и, за съжаление, го намираме нерешен. Наистина в този момент, когато отговарям на Вашия въпрос, се работи на няколко различни места – и в политическия кабинет, и в експертните групи към министъра, и в холдинг ВиК. Там ние разработваме изцяло нов подход, при който да се пречисти водата на Хасково, както и търсим начините за неговото финансиране. Иначе конкретно на Вашия въпрос мога да кажа, че през 2017 г. след установяването на несъответствията по показател „естествен уран“ проблемните водоизточници в област Хасково са били в област Хасково са били изключени. За обезпечаване на необходимото водно количество с Постановление № 91 са предоставени средства в размер на 1 млн. 953 хил. лв. за община Хасково за финансиране на обекта и допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково. В обекта са изградени осем тръбни кладенеца и водопроводи. Обектите са въведени в експлоатация. Резултатите от провеждания регулярен мониторинг от РЗИ – Хасково, на качеството на водата в града в града показват съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. допълнение от бюджета на МРРБ през 2020-а и 2021 г. на община Хасково са осигурени средства в размер близо на 1 млн. 800 хил. лв. за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на града с цел намаляване на авариите и осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването. Едновременно с описаните мерки за разрешаване на проблемите с качеството на питейната вода на територията на община Хасково, в периода 2020 – 2021 г. МРРБ извърши и проучване на възможностите за използване на водата на язовир „Тракиец“ за водоснабдяването на град Хасково с питейна вода. Проучването включва изследвания на водата от язовир „Тракиец“ за съответствие с изискванията, определяне на тенденциите на промени в качеството на водата и показателите, по които е необходимо пречистване на водата, проучване на състава и обема на наносите и така В резултат на проучването е установено, че за изграждане на пречиствателна станция за питейна вода, водовземно съоръжение и водопроводи са необходими близо 30 млн. лв. В момента МРРБ разработва регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Хасково. Обхватът на разработката включва разглеждане на всички агломерации,

Целта е избор на най-доброто инженерно решение за отстраняване на идентифицираните проблеми по икономически ефективен начин. Ще бъдат разгледани различни възможности за водоснабдяването на града, включително от повърхностни водоизточници, както и използването на язовир „Тракиец“.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Караджов, отново подчертавам, проблемът на Хасково и водата на Хасково не е уранът, а алфа частиците. Споменах, че за този период от 2017 г. до настоящия момент има само една проба уран, която е с показател 0,041 милиграм на литър при норма 0,03 милиграм на литър. Но данните за алфа частиците, които, между другото, йонизират над 10 хиляди водни молекули, тоест разграждат ги, създават предпоставки за поява на ракови заболявания, са стряскащи. Ще Ви цитирам само няколко данни, господин Вицепремиер. Проба Хасково, площад „Освобождение“ , централна част – 10 пъти над пределно допустимата норма алфа активност. Помпена станция Хасково-1 14 пъти над пределно допустимата норма алфа активност при норма, нормална за уран. Хасково, квартал „Бадема“ – 12 пъти при нормална норма на уран. Хасково, квартал „Кенана“ – 16 пъти над пределно допустимата норма. И забележете, град Хасково, централен водоизточник 21 пъти над пределно допустимата концентрация при норма на уран в границите. Това по същество – 21 пъти над пределно допустимата норма, може да се приеме и като екологична катастрофа. Мога да цитирам още данни и за да не бъда голословен, ще цитирам още едни данни – изследване на 29 области в цялата страна през Министерството на здравеопазването – това е към 2013 г. В това класиране Хасково заема печалното първо място по брой злокачествени заболявания в цялата страна – заболеваемост, стандартизирана по световни стандарти над 100 хиляди. Хасково е между 320 и 350 – и за мъже, и за жени. Затова трябва да се предприемат спешни мерки. Знам, че имаме различни инициативи за докарване на вода и от Кърджали, и от други места. Това вероятно ще се реализира в близките 10 – 15 години. Дотогава, ако не се реши въпросът с язовир “Тракиец“,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

казаното, че на няколко пъти са били затваряни водоизточници, които са със сондажи. Очевидно всеки нов сондаж в началото дава достатъчно добро качество на водата, но с времето този сондаж, естествено, се замърсява. Ние сме убедени в Министерството, аз лично съм убеден, че колкото и пъти да променим местата на сондиране, винаги ще стигаме до един и същ резултат. Ето защо сериозно обмисляме както решението с язовир „Тракиец“, така и с други повърхностни водоизточници, където, естествено, е много лесно да се замери и да се види, че водата не е замърсена нито с манган – това е другото опасение, че съответства на Наредбата, която е от 2011 г., но не съответства на новите европейски изисквания за чистота на водата. Така че ние трябва да гледаме с една стъпка напред. Както казах, и в този момент се работи върху вариант за финансиране точно на такъв източник за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково. Благодаря Ви, господин Караджов. С това се изчерпаха въпросите към министър Караджов. Благодаря за участието. Преминаваме към въпросите към министъра на образованието и науката Николай Денков. Първият въпрос е от народния представител Веска Ненчева относно процеса на атестация процеса на атестация за учителите, заложен с действащия Закон за предучилищното и училищното образование от 2016 г. Заповядайте, госпожо Ненчева, да развиете своя въпрос. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, уважаема госпожо Председателстваща! Уважаеми господин Министър, с приемане и въвеждане в действие на Закона за предучилищното и училищното образование се наложиха промени в работата на образователната система, голяма част от тях неадекватни и недомислени. За изтеклите 5 години от прилагането на Закона се оказа, че процесът на атестиране е част от недомислиците в него няма ясен механизъм и критерии, нееднократно се наложи отлагане, там, където вече има осъществено атестиране за колегите учители, не е ясно точно какъв е смисълът от изгубеното време за проверка и допълнително създадената бумащина. Господин Министър, въпросът ми към Вас е: какво е отношението на МОН към процеса на атестиране, заложен в Закона за предучилищното и училищното образование? Има ли визия за неговото адекватно, продуктивно и смислено реализиране? Ако има, как

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Ненчева, с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование през месец август 2016 г. започна да тече заложеният в него четиригодишен период, през който трябваше да се изпълнят условията, поставени в самия закон, за да бъде направено първото атестиране. Съгласно Закона това атестиране е процес на оценяване на съответствието на дейността на педагогическите специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие. През тези първи четири години педагогическите специалисти трябваше да придобият квалификация и присъдени квалификационни кредити в резултат на участие в обучения. С направените през 2020 г. изменения в Наредба № 15 за статута на учителите, директорите и другите педагогически специалисти атестирането бе обвързано и с процеса на инспектиране на институциите. Това се оказа непълно и не съвсем удачно решение, защото процесът на инспектиране е свързан с институцията, а процесът на атестиране е индивидуален, което ги прави в известна степен независими един от друг обвързването им е поставено в механична последователност, при несъществуващи нормативно обосновани логически връзки. Посочените обстоятелства забавиха заложения в Закона процес на атестиране и не позволиха той да стартира едновременно за всички педагогически специалисти във всички институции. Така през 2021 г. атестирането започна за училищата и детските градини, които бяха вече инспектирани, като институции и в регионалните центрове за подкрепа на личностното развитие, Центровете за деца със специални образователни потребности и Националния дворец на децата. Правя този обзор, за да бъдат представени стъпките, които Министерството на образованието и науката е изминало при изпълнение разпоредбите на Закона, в това число и създаването и измененията на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. През 2021 г. беше направена още една стъпка в посока облекчаване процеса на атестиране с направени изменения и допълнения в Наредба № 15 за статута и професионалното развитие, като тези изменения осигуриха възможност за провеждане на атестирането в електронен формат. Така бяха създадени нормативни основания както за работата на Атестационната комисия и провеждането на заседанията, така и за попълването на атестационната карта в процеса на самооценяване. Бяха изменени текстове, с които се намали до известна степен административната тежест, но самият процес като концепция остана, както е заложен в изпълнение на разпоредбите на Закона и създавайки проблемите, за които вече стана дума. На въпроса Ви има ли визия за продуктивно и смислено реализиране на този процес на атестиране и кога и как ще се реализира мога да кажа следното: в Министерството на образованието и науката вече работи група, в която са включени освен експерти от МОН и представители на социалните партньори – синдикати, работодателски организации и представители на частните училища и детски градини. В рамките на работната група се обсъждат постъпили предложения за промени, отнасящи се до процеса на атестация наред с другите въпроси. Работната група ще разгледа и доклади с обратна връзка и предложения от тези образователни институции, в които вече е проведено атестиране. Целта е да бъдат взети предвид становищата на лицата, които реално са участвали в процеса и са се сблъскали с неговите негативни аспекти. Поставени за обсъждане са и формулата за оценяване и критериите в атестационната карта, които неминуемо водят и до обсъждане на професионалните профили на педагогическите специалисти, с които атестирането има пряка връзка. Благодаря, господин Министър. Госпожо Ненчева, ще направите ли реплика? Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Председателстваща! Уважаеми господин Министър, задаването на този въпрос беше необходимо, защото отговорът, който получи гилдията от Вас не мога да кажа, че ще ги успокои по някакъв начин, но дава яснота за това, че Министерството на образованието разглежда процеса, който наистина през 2016 г. създаде огромно напрежение сред гилдията без ясни критерии, без ясно обяснени принципи, върху върху които трябва да работят. Колегите бяха натоварени и с това допълнително действие да правят своите портфолиа и неща, които наистина ги затрудниха. Така че благодаря за отговора. работата наистина е отговорна и със създаването на тази работна група – изключително важно е, че Вие ще съобразите мнението на вече атестираните учители и инспектираните учебни институции. Тук призивът ми всъщност е и към колегите: нека, ако имат забележки, ако имат коментари, ако имат ако имат предложения, с които могат да подобрят този процес – нека да бъдат активни, да го правят. Смятам, че от страна на Министерството на образованието ще намерят добър партньор. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Преминаваме към следващия въпрос отново от народния представител Веска Ненчева относно прием за учебната 2022 – 2023 г. в чуждоезиков профил в Средно в Средно училище „Христо Проданов“ и Средно училище „Васил Левски“ – град Карлово, област Пловдив. Заповядайте, госпожо Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Председателстваща! Уважаеми господин Министър, образователната система е призвана да е адекватна и полезна на обществените потребности и очаквания. Едновременно с това тя формира и определя тези нагласи и очаквания, тоест процесът е взаимен. Предстои прием след VII клас за учебната 2022 – 2023 г. В община Карлово преди четири години се създаде ситуация, продиктувана от политиката на МОН за закриване и трансформиране на паралелки с чуждоезиков профил в средните училища. Миналата учебна година в Средно училище „Христо Проданов“ и в Средно училище „Васил Левски“ в град Карлово беше наложена тази политика и двете училища трябваше да се съобразят с препоръката в кавички на РУО и МОН. Създаде се напрежение в учителските колективи и обществеността в Карлово и района. Изразих позициите им и от трибуната на Народното събрание и въпреки това беше наложено отнемането на чуждоезиковите паралелки и заместването им с нещо друго, за което се обясни, че компенсира броя часове по чужд език. В тази връзка, господин Министър, въпросът ми към Вас е: какво е отношението на МОН към този конкретен казус и какъв прием ще предложат двете училища за следващата учебна година? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Заповядайте, министър Денков, за отговор. Благодаря, госпожо Председател. Благодаря, госпожо Ненчева, за въпроса. По отношение на държавния план-прием в VIII клас в двете средни училища „Христо Проданов“ и „Васил Левски“ в град Карлово планирането на броя на паралелките тази година не е обвързано с ограничение в целевите стойности, както беше през миналогодишната кампания. Карлово е голяма община и е отдалечена от Пловдив на разстояние, което не предполага ежедневно пътуване на учениците, за да могат те да учат в езиковите гимназии в града. Затова към момента директорите на двете училища са планирали прием в по три паралелки, както следва: Средно училище „Васил Левски“ – една паралелка с профил „Природни науки“; една паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и една паралелка с профил „Чужди езици“. Средно училище „Христо Проданов“ – една паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“; една паралелка с профил „Чужди езици“ и една паралелка с профил „Предприемачески“. Тоест във всяко от училищата има по една паралелка с чужди езици. Бих искал да обърна внимание, че при утвърждаване на държавния план-прием той трябва да се съобрази също така и с постъпилите в регионалните управления на образованието заявки за обучение по специалности от професии, които идват от работодателите и техните представителни организации. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, за отговора, господин Министър. Заповядайте за реплика, госпожо Ненчева. Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Председателстваща! Уважаеми господин Министър, днес Ви зададох два въпроса и съм доволна, че получих два удовлетворяващи отговора. За мен е от изключително значение Вие като министър да потвърдите нещо, за което се наложи да се борим, както аз като народен представител, така и колегите в двата колектива, директорите на двете училища и цялата общественост на Карлово и района, в която в която кауза всъщност се доказа, че сме прави. Три години ни костваше да обясняваме, че точно в Карлово имаме нужда от запазване на чуждоезиковите паралелки. Първо, защото имаме подготвени колеги, които имат своя професионализъм. Има интерес от страна на учениците, те влизат с много високо ниво след 7 клас и излизат със също толкова високо ниво в 12 клас, когато са държавните Съжалявам, че миналата година трябваше цялата общественост да претърпи такива унижения, даже в един момент, в който се обясняваше на нашите деца в Карлово, че могат спокойно да пътуват или да се справят по някакъв начин. Процесът, който се е задвижил в рамките на една година, в крайна сметка има добър резултат и това смятам, че се дължи и на разбирането на МОН към днешния момент, и на общата и съвместната работа на всички, които милеем за качественото образование в двете училища в община Карлово и въобще на национално ниво. Това е един добър пример за отстояване на принципна кауза. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Господин Министър, предполагам, че нямате дуплика. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Ирена Анастасова относно действие от страна на Министерството на образованието и науката след извършени 20 проверки и установени нарушения в управленската дейност

Господин Министър, моят въпрос към Вас е свързан с предприети действия от страна на Министерството на образованието и науката точно както беше поставен от

които ме запознаха с условията, в които са принудени да работят, стресът, който преживяват ежедневно, налаганите им дисциплинарни наказания, публичното им злепоставяне, личностна дискредитация и уронване на авторитета, както и отстраняване от работа на заместник-директор, дръзнал да изкаже професионално мнение, различно от това на директора на основното училище – госпожа Теодора Йорданова. Тежките проблеми в управлението на училището са довели до реакция във вид на множество жалби и сигнали, последвани от проверки, извършени от Регионалното управление, от Министерството на образованието и науката, отделно проверки с участието на експерти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Госпожа Йорданова заема тази длъжност от 2016 г. В периода от 2018 – 2021 г. на на госпожа Йорданова са издадени 15 заповеди за предписание от началника на Регионалното управление, които не са обжалвани. От месец януари 2020 г. до месец декември 2021 г. за две години в училището са извършени цитираните 20 проверки от РУО, 3 проверки от МОН, и една проверка с участието на експерти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Констатирани са множество нарушения и на всеки от сигналите надлежно е изготвен отговор след извършена проверка, а проблемът остава нерешен. Въпреки това за този период всъщност в резултат на тези извършени проверки на директора четири пъти е наложено дисциплинарно наказание и предупреждение за уволнение въпреки това началникът на Регионалното управление не е наложил следващата стъпка „дисциплинарно наказание“ и „уволнение“ с оправданието, че госпожа Йорданова е секретар на Общинския координационен съвет на Независимия учителски синдикат. Във въпроса, който съм изпратила до Вас, съм посочила и част от нарушенията, но те са от рода на това, че примерно тя едновременно е и директор, и член на Управителния орган на училищното настоятелство, което е сериозно нарушение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, както и това, че са открити сериозни нарушения във връзка с Проект по квалификация на професионалното развитие на педагогическите специалисти, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В тази връзка и с оглед всичко изложено дотук въпросът ми към Вас е: смятате ли, че предвид изброените тежки нарушения на законови разпоредби и многократните дисциплинарни наказания „предупреждение за уволнение“ е допустимо госпожа Йорданова да продължава да е директор на ОУ „Иван Вазов“ – град Русе? Какви действия смятате да предприемете, за да се прекрати този абсурд, който продължава в цитираното училище след 20 проверки, вече повече от три години? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, госпожо Анастасова. Заповядайте, господин Министър, за отговор. Уважаема госпожо Анастасова, напълно споделям Вашата тревога и всъщност ще актуализирам числата, защото при мен те са още по-тревожни. В периода 2019 – 2021 г. в ОУ „Иван Вазов“ – град Русе, са извършени 31 проверки от РУО – Русе, в хода на които са установени множество нарушения на разпоредбите на Закона Кодекса на труда и държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование. Вследствие на извършените проверки са издадени 18 заповеди със задължителни предписания от началника на РУО – Русе, които не са обжалвани от директора на училището и са влезли в сила.

2021 г., 10 май 2021 г. и 22 ноември 2021 г. Едното наложено наказание не е обжалвано, а по останалите четири има висящи дела. Госпожа Теодора Йорданова е секретар на Общинския координационен съвет на Независимия учителски синдикат към КНСБ в община Русе, считано от 22 май 2020 г. Съгласно законовите изисквания РУО – Русе, три пъти е отправяло искане до Синдиката за даване на предварително съгласие за прекратяване на трудовото правоотношение с госпожа Теодора Йорданова на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда, като и трите пъти е получаван отказ от председателя на Независимия учителски синдикат. Поради тази причина и само поради тази причина е налагано дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“ вместо „уволнение“. Съдебната практика в това отношение е еднозначна съдът отменя като незаконосъобразна всяка заповед за уволнение, по отношение на която не са спазени законовите предпоставки за издаването ѝ – в случая съгласие на Синдиката.

посочения период експерти от МОН са извършили 3 проверки в училището по сигнали, свързани с разходване на средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Вследствие на констатирани през месец юли 2021 г. от комисия от МОН незаконосъобразни действия при изпълнение на дейности по Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, РУО – Русе, сезира Окръжна прокуратура – и в момента се провежда досъдебно производство. През месец март отново предстои комисия от Министерството на образованието и науката да извърши проверка на дейности на директора на ОУ „Иван Вазов“ – град Русе. С други думи, единствената пречка пред уволнението на директора е изискването на Кодекса на труда, с което ние трябва да се съобразим. Ще направя един последен опит за разговор с председателя на Независимия учителски синдикат към КНСБ в опит да приключи тази сага, защото очевидно тя вреди на авторитета на българското училище. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря, господин Министър. Госпожо Анастасова, имате възможност за дуплика. Благодаря за отговора, господин Министър. Аз през цялото време докато Ви слушах, Вие изнесохте и по-актуална допълнителна информация за продължаващи констатации за нарушение на законовите разпоредби, и през цялото време си мислех, че членството в който и да е синдикат, не може да бъде индулгенция за нарушаване на законите. Наистина Ви моля да разговаряте с председателя на Независимия учителски синдикат, защото дълбокото ми убеждение, че синдикалните организации са създадени да представляват интересите на своите членове, за да защитават своите членове при неправомерни действия на работодателите им, но не са създадени и дълбокото ми убеждение е да прикриват и да са удобен пристан на хора, които нарушават законите, още повече, че има работодателски организации и аз лично не мисля, че е редно директор на училище да бъде същевременно и председател на Общинска организация на Независимия учителски синдикат. Разбира се, че се опита да изтълкува превратно моите думи, но това ми е дълбокото убеждение, че няма оправдание синдикална защита да се прилага, когато пред очите на цялата русенска общественост се руши

той е от народния представител Андрей Чорбанов относно разследване за злоупотреба със служебно положение в Регионално управление на образованието – София-област. Заповядайте, господин Чорбанов. АНДРЕЙ ЧОРБАНОВ (ИТН): Благодаря Ви, госпожо Председателстваща. Уважаеми дами и господа министри, дами и господа народни представители! Ще направя въпрос с цялата уговорка, че абсолютно същия въпрос задавам и на министър Бойко Рашков, тъй като касае и двете институции. Уважаеми господа министри, след публично изнесената информация от министър Бойко Рашков за злоупотреба със служебно положение върху директори на училища и учители, агитирани да гласуват за определена партия, и след многобройни срещи с граждани в Софийска област многократно ми беше задаван въпросът: докъде стигна разследването и какви мерки е предприел министърът на образованието относно натиска от служител на Регионалното управление на образованието София-област? Хората се притесняват от бъдещи последствия – дали ще запазят работното си място, както и да изразят свободната си воля и право на избор.

Благодаря, госпожо Председател. Професор Чорбанов, госпожи и господа народни представители! Както неколкократно имах възможността да обясня през последните месеци, в нашата образователна система се наблюдават устойчиви обезпокоителни процеси на осъществяване на политическа и партийна дейност, както и свързани с тази дейност зависимости, което е категорично неприемливо. Налице са случаи, какъвто е и посоченият от Вас в Регионалното управление на образованието – София-област, при които началници и служители на РУО и директори на училища осъществяват политическа дейност, участват в партийни мероприятия по време на предизборни кампании и оказват политически натиск върху свои подчинени, възползвайки се от служебния си статус в училищната система. Изразяването на политически убеждения и предизборната агитация на работното място накърняват принципа на политическата неутралност и могат да доведат до недопустими последици за системата на предучилищното и училищното образование за сметка на професионалното и експертното начало при нейното функциониране. На фона на тази реалност в действащия Закон за предучилищното и училищното образование липсват текстове, които да регламентират недопустимостта на този тип дейност. Поради тази причина предложих конкретни промени в Закона, които вече са разгледани и приети от Народното събрание на първо гласуване и имат за основна цел да се забрани политическата и партийната дейност, както и свързаната с нея агитация в системата на предучилищното и училищното образование, и да се осигури политическа неутралност при изпълнение на служебните задължения. Конкретно по поставения от Вас въпрос бих искал да Ви уверя, че Министерството на образованието и науката своевременно извършва проверки по всеки сигнал, включително и по отношение на сигнали за извършване на нерегламентирана политическа дейност в рамките на изпълняваното служебно правоотношение. По закон обаче МОН няма право да разглежда анонимни сигнали, а за съжаление, повечето сигнали, свързани с партийна дейност и агитация в училищната система, са такива. Освен това подобни сигнали обикновено изискват разследване, а МОН няма разследващи функции. Аз съм запознат много добре с този сигнал. Той е покъртителен, бих казал. Пълен е с конкретика, с числа, с дати, с конкретни дейности, които са били извършени в пълно нарушение на идеята за политическа неутралност при изпълнение на функциите в системата.

осигуряващи независимостта и деполитизирането на системата на предучилищното и училищното образование. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Денков. Господин Чорбанов, имате ли реплика? Благодаря. С това преминаваме към министъра на външните работи Теодора Генчовска, която ще отговори на въпрос от народния представител Александра Корчева относно предвиждани последващи действия по процеса на приемане на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Заповядайте,

на 26 януари 2022 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие обяви, че започва преговори с шест страни, включително България, за присъединяването им към Организацията. Другите страни са Аржентина, Бразилия, Перу, Румъния и Хърватия. и Хърватия. В своята официална позиция ОИСР заяви, че няма график за приемането на всяка от тези държави и че напредъкът на преговорите за членство ще зависи от това доколко държавите кандидати се придържат към принципите и ценностите на Организацията, като процесът ще включва техническо наблюдение и синхронизиране в областта на различни приоритетни области, като отворена търговия, инвестиции, прогрес в публичното управление, усилия в областта на борбата с корупцията и защита на околната среда. В тази връзка, госпожо Министър, бихте ли могли да очертаете какви са бъдещите стъпки пред нашата страна, какви са изискванията, които трябва да покрием, и какъв според Вас е най ефективният подход към възможно най-скорошното приемане на България за член на ОИСР? Особено актуален става този въпрос и в контекста на кризата в Украйна, така че ще се радвам да чуя Вашия отговор. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, госпожо Корчева. Госпожо Министър, заповядайте за отговор.

присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е залегнало сред основните външнополитически приоритети в Споразумението за съвместно управление в периода 2021 – 2025 г. Решението на Съвета на ОИСР е от 25 януари 2022 г. за начало на разговори за присъединяване с шестте страни кандидати, които Вие изброихте, сред които е и България. С това се бележи началото на един изключително важен процес за нашата страна. С отговора на премиера на отправената от Генералния секретар на ОИСР покана за стартиране на разговорите отговорът е изпратен на 26 януари, тоест на следващия ден след получаване на поканата, страната ни потвърди привързаността си към основните принципи, ценности и цели на Организацията, а именно демокрация, права на човека, върховенство на закона, отворена прозрачна пазарна икономика, устойчив и приобщаващ растеж. Следващата стъпка, която предстои, е на България да бъде предоставена Пътна карта с конкретни параметри на процеса на присъединяване към ОИСР и предстоящите стъпки. Пътната карта се изработва от Секретариата на ОИСР и подлежи да бъде приета, одобрена от всички страни – членки на ОИСР, с пълно единодушие. Може да се очаква, че тя ще бъде одобрена в най-близките месеци. След получаването на тази пътна карта започва на практика същинският процес на присъединяване. този процес включва задълбочени технически прегледи, които ще бъдат извършени от над 20 тематични комитета на Организацията в различни области, като търговия, инвестиции, обществено управление, почтеност и борба с корупцията, опазване на околната среда и борба с климатичните промени, цифрова икономика, регионално развитие, качествена инфраструктура, конкуренция, заетост и социална политика. Техническите прегледи представляват основата и най-дългата част всъщност на целия процес на присъединяване. Скоростта на процеса до голяма степен ще зависи от нашия ангажимент и способност да представим исканата информация, както и да предприемем необходимите действия в съответствие с направените към нас препоръки, включително за промени в законодателството там, където е необходимо. Най-общо в процеса на разговорите за присъединяване се очаква страната ни да демонстрира убедително ангажимент и капацитет да прилага правните инструменти на ОИСР и да следва политики в съответствие със стандартите и принципите на Организацията. Важно е да се отбележи, че процесът за разговори за присъединяване трябва да протича в дух на сътрудничество. Крайната цел е България да идентифицира и извърши нужните реформи, които не само ще доведат до членството в ОИСР, но ще бъдат в интерес на страната ни за подобряване качеството и ефективността на прилаганите политики. България като страна – членка на Европейския съюз, е сходно мислеща държава и до много голяма степен следва съвместими с правните инструменти на ОИСР политики и практики. Нашият стремеж е да завършим процеса на разговори в рамките на две до три години, какъвто е опитът на страните от Европейския съюз, последно присъединили се към ОИСР, като например Литва. За целта е необходима максимална мобилизация на българската администрация, включително адекватен кадрови ресурс във всяко едно ведомство за работа по процеса на присъединяване, както и осигуряването на необходимите финансови средства. координационен механизъм за присъединяване към ОИСР вече съм разпоредила и беше свикано на 24 февруари първо заседание по този механизъм. Мога да Ви предоставя допълнителна информация за резултатите. Съставът на този механизъм е адаптиран в съответствие с новата структура на Министерския съвет. На това заседание най-общо бяха обсъдени конкретни стъпки, които следва да бъдат предприети за започване на работа по така наречения първоначален меморандум, с който страната ще заяви своята изходна позиция по целия спектър от правни инструменти и политики на Организация. Бих искала да изтъкна, че в предстоящия процес на разговори с ОИСР от ключово значение за успешното и бързото постигане на тази цел, тоест членство в Организацията, е ролята на Народното събрание. Практиката от предишните кръгове на разширяване на ОИСР показва, че е целесъобразно формиране на временен парламентарен механизъм по присъединяване към ОИСР с участието на представители на всички политически партии. В заключение бих искала да отбележа, че членството в ОИСР, което всъщност е утвърдена международна организация с водеща роля в изработване и прилагане на най-високи международни стандарти във всички ключови области, ще спомогне за подобряване качеството на живот на гражданите чрез оптимизиране функционирането на редица сектори. Освен безспорните икономически ползи от това… ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Госпожо Генчовска, и в дупликата ще имате възможност. Надвишихте два пъти времето, няма проблем… Нека да дадем възможност за реплика, след което ще довършите. Заповядайте, госпожо Корчева. Госпожо Генчовска, много Ви благодаря за наистина изчерпателната информация, която ни предоставяте. Вярвам, че процесът ни по приемане в ОИСР е изключително важен и е нещо, в което всички, вярвам, ще положим максимални усилия, така че да се случи нашето нашето приемане в тази организация във възможно най-кратки срокове. Ще се радвам да чуя още малко в дупликата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря. Заповядайте. Сега в дупликата може да довършите всичко, което е важно и може да ни кажете по темата. Това, което искам да споделя, е малко допълнителна информация, много накратко. На този етап размерът на дължимите от България разходи, свързани и с процеса на присъединяване, трудно може да бъде определен с точност. Вземайки предвид декласифицирани финансови отчети на Организацията за предходни периоди, както и базирайки се на неофициална информация от Секретариата, може да се очаква, че общата сума на тези разходи би възлязла годишно между 2 и 4 млн. евро. КИРОВА: Благодаря Ви, министър Генчовска. Благодаря и за участието. Преминаваме към въпросите към министъра на отбраната господин Драгомир Заков. Първият въпрос е от народния представител Петър Петров относно общия брой и общата стойност на недвижимите имоти – собственост на Министерството на отбраната, които са били предмет на разпоредителни сделки в периода

Уважаеми господин Министър, на първо място, приветствам Ви с новата длъжност. Надявам се да осъществяваме оттук насетне един ефективен парламентарен контрол във Вашия ресор. Въпросът ми е следният: за да го презентирам, държа да отбележа, че за нас от ВЪЗРАЖДАНЕ винаги е била важна държавната собственост и ние считаме, че собствеността на Министерството на отбраната е съществена част от това, което държавата притежава. На следващо място, добиваме впечатление, че когато властта се сменя – една управленска коалиция с друга, както в настоящия случай, предаването на властта може би се изчерпва с предаване на така или иначе едни политически инициативи, но не и с предаване на материална база и с една публична информация какво точно се предава от едно отиващо си управление на друго. Или поне ние като народни представители не сме получавали подобен отчет. Именно затова въпросът, който съм поставил, е следният: да получим информация колко на брой имоти – собственост на Министерството на отбраната, са били предмет на разпоредителни сделки под една или друга форма – дали като замяна, дали като продажба, дали евентуално като дарение, в периода, в който е управлявало предходното управление на ГЕРБ и тъй наречените Обединени патриоти в периода май 2017 – май 2021 г.? И на следващо място, да отговорите по възможност каква е общата стойност на тези разпоредителни сделки, тъй като считам, че българското общество, в частност и ние народните представители, имаме право да научим какви пари точно е получило Министерството на отбраната за евентуално такива извършени сделки? Благодаря. Благодаря Ви, господин Петров. Господин Министър, заповядайте да отговорите на зададения въпрос. Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петров, Министерството на отбраната действително управлява голям ресурс от недвижими имоти. Част от тях са действаща инфраструктура и са предоставени в управление на военните формирования като самостоятелни юридически лица. Друга част са имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които са предоставени за управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“. Немалка част е освободената инфраструктура, която е с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. В Министерството на отбраната се извършва редуциране на обема на собствеността в рамките на необходимото за изпълнение на функциите и задачите както на Министерството, така и на Българската армия. Едновременно с това е започнал и процес по обновяване на оставащата материална база за предислоцираната армия с прогноза за развитие в дългосрочна перспектива. В резултат от структурната реформа в Министерството на отбраната и в Българската армия и оптимизиране състава на въоръжените сили през периода 1999 – 2021 г. са освободени значителен брой войскови райони, които се явяват отпаднала необходимост за Българската армия. Министерството на отбраната има утвърдена визия, която е свързана със стратегическия преглед на отбраната за периода 2020 – 2032 г. и е съобразена с основните принципи и намерения за развитието на въоръжените сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Основният принцип, заложен в тази визия, е приоритетно да бъде съобразена с нуждите на структурите от имоти по настоящем с отпаднала необходимост за изпълнение на техните функции, това са включително летища, складови бази, полигони, мобилизационни бази и други в последващия 12-годишен период. Имотите с отпаднала необходимост в управление на Министерството на отбраната могат да бъдат предмет на два вида разпоредителни действия по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона. Това са продажба чрез търг с тайно наддаване и безвъзмездно предоставяне на общини и ведомства. Чрез разпоредителните действия „продажба“ чрез търг с тайно наддаване се реализират значителни приходи за държавния бюджет и отпадат разходи на ведомството под формата на данъци, охрана, поддръжка и административен капацитет за тяхното обслужване. За периода, за който е поставен Вашият въпрос, със заповед на министъра на отбраната са открити и проведени 313 тръжни процедури, от които 104 са завършили със сключени договори, тоест продажби. Сумата – разполагам и с нея, е 79 млн. 307 хил. 072,27 лв. По отношение на безвъзмездно предоставяне на общини и ведомства за периода, за който е поставен въпросът, са предоставени 75 имота и 24 апартамента. Министерството на отбраната работи паралелно и от двете направления – продажби и безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане, като се подчинява на основната политика за освобождаване от ненужна инфраструктура на ведомството. Благодаря, господин Министър. Имате възможност за реплика, господин Петров. Няма такава. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Иван Тотев и Стефан Шилев относно безвъзмездно прехвърляне по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост на имоти държавна собственост в собственост на Община Пловдив, намиращи се в квартал „Гладно поле“ с идентификатор 56784.529. Заповядайте да развиете въпроса си.

Моят въпрос е свързан със следното: с множество последователни решения от 2010-а до 2018 г. Общински съвет Пловдив е изразявал своята воля Община Пловдив да придобие имоти държавна собственост, разположени на територията на район „Източен“. За реализирането на тези обекти, необходими за трайното задоволяване на обществените потребности от местно значение, са необходими тези имоти. Следва да се има предвид, че общата площ на имотите държавна собственост, разположени в квартал „Гладно поле“ към момента, е над 550 декара, като голяма част от тях са с отпаднало предназначение, тоест не се ползват за нуждите на Министерството на отбраната. През годините множество от тези имоти бяха продадени на частни лица и съответно бяха реализирани едни от най-големите жилищни и търговски сгради в район „Източен“ с оглед защитата на обществения интерес, осуетяване на възможността за презастрояване в квартала и най-вече вземане на адекватно решение за бъдещето на най-големия свободен терен публична собственост на територията на град Пловдив, имотите са отредени за озеленяване, образование и специално предвиден терен за култура за изграждане на бъдещия Дом на операта на Пловдив. Междувременно в Районната администрация постъпват множество сигнали от граждани за недобро стопанисване на имотите, възникващи пожари и незаконни сметища, като за същите са подавани сигнали както към Министерството на отбраната, така и към МРРБ. Не е ли по-добре и в интерес на гражданите на Пловдив да се отдадат имотите за създаване на паркове, училища и детски градини, Дом на операта на Пловдив, отколкото да стоят безстопанствени или да се презастроява районът чрез продажба на парцели за строителство на жилищни мастодонти? Не е ли подобряването на здравето и животът на гражданите

бихте ли се разпоредили за започване на необходимите действия по чл. 54 от Закона за държавната собственост за придобиване на имотите от страна на Община Пловдив с цел подобряване на средата за живот на пловдивчани? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Шилев. Господин Министър, заповядайте за своя отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин народен представител, съгласно чл. 54 от Закона за държавната собственост безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот частна държавна собственост в полза на общини е за изпълнение на техните функции или свързано с трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи. То се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Исканията за безвъзмездно прехвърляне се правят чрез областния управител, който дава мотивирано становище. Общините нямат право да даряват безвъзмездно придобитите имоти. Те могат да заменят или да внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти само в случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Безвъзмездното предоставяне на имоти е решение по целесъобразност при доказани обществени нужди и проявен обществен интерес, реализиране на общинска инфраструктура, проекти с регионално значение. Въпросът, който е поставен – дали бих разпоредил да започнат необходимите действия по чл. 54 от Закона за държавната собственост, се отнася до седем поземлени имота, намиращи се в град Пловдив, квартал „Гладно поле“, които са с предоставени права за управление на Министерството на отбраната.

и три броя анекси към него, като срокът на последния анекс е изтекъл през 2017 г., съгласно които Общината е приела да извърши конкретни строително-ремонтни дейности, срещу които Министерството на отбраната се е ангажирало да предостави безвъзмездно в собственост на Община Пловдив шест имота. Със споразумение от 2019 г. Министерството на отбраната редуцира бройките на имотите, които да прехвърли безвъзмездно в собственост на Община Пловдив, след като Общината довърши строително-ремонтните дейности. Срокът на споразумението е изтекъл през 2020 г. След изтичане на последното споразумение, предвид на отстранени забележки от страна на Министерството на отбраната е уведомена Община Пловдив за оттегляне на съгласието си за безвъзмездно прехвърляне на трите имота. През 2021 г. комисия извърши физически оглед на строително-ремонтните дейности – ангажимент на Община Пловдив, и е констатирала проблеми. Тези проблеми е следвало да бъдат отстранени в срок. В тази връзка през настоящата година в ход е нова проверка по отстраняване на забележките на Министерството на отбраната, след което Министерството предстои да вземе решение по целесъобразност по отношение на своите ангажименти към Община Пловдив. Както знаете, усилията на Министерството на отбраната са насочени към изграждане на съвременна армия, но това не може да стане без социална политика, която да отговаря на потребностите на военнослужещите не само в настоящия момент, но и през следващите години. Част от социалната политика е осигуряване с жилища, без тях военната служба не е достатъчно привлекателна, а от това страда и подборът на хората, които желаят да бъдат професионални военнослужещи. Това е и основната причина да се търсят нови възможности за осигуряване на военнослужещите и цивилните служители с жилища. В Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република е предвидено осигуряването на по-висок социален статус на военнослужещите, който включва и възможност за осигуряване на достатъчен брой жилища във ведомствен жилищен фонд на Министерството, които да бъдат ползвани под наем по предвидения в действащата нормативна уредба ред. В тази връзка Министерството на отбраната предвижда използване на възможност за разрешаване на съществуващия проблем с недостига на жилища чрез провеждане на процедури за учредяване право на строеж върху имоти в управление на Министерството, ситуирани в населени места, в които има реална необходимост от жилища.

За два от имотите има приети вече решения на Министерския съвет за даване на съгласие за определяне на условията и реда за учредяване на право на строеж. визията на Министерството на отбраната за имотите, намиращи се в град Пловдив, квартал „Гладно поле“, е за осигуряване на жилища за военнослужещите и цивилните служители в Пловдивския гарнизон, но предвид поети и изпълнени ангажименти по сключени споразумения ще се направи допълнителен анализ и преценка на всички факти и обстоятелства, след което Министерството на отбраната ще вземе решение по целесъобразност по отношение на безвъзмездното прехвърляне на имоти в собственост на Община Пловдив. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър. Имате ли реплика, господин Шилев? Заповядайте. Благодаря за отговора, господин Министър. Аз наистина се надявах, че ще излезете от още повече, че отскоро сте министър, ще излезете от клишето на това, което Ви е изготвено от Министерството, и ще вникнете в необходимостта на гражданите в може би най-бързо и индустриално развиващият се регион на България, защото точно тези имоти вече се намират почти в широк център на Пловдив. Аз разбирам, че необходимостта на военнослужещите и на Министерството на отбраната, за да ги задържи, е да имат редица облаги в тази посока, тоест да живеят, да работят в центъра на един такъв хубав град, но всъщност реално нуждата от детски градини, Дом на операта и така нататък, е много важна. Не на последно място, голяма част от тези имоти са с променено предназначение или ще бъдат с променено предназначение, така че много е вероятно да няма възможност там да се направи застрояване. Така че се ангажирам да… Надявам се и от Ваша страна да има разбиране да поддържаме контакт, включително с местната администрация, така че да се намери доколкото е възможно едно взаимно, приемливо решение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Шилев. Желаете ли да добавите нещо, господин Министър? Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Христо Гаджев относно предявена неустойка към РСК

Уважаеми господин Министър, както знаете през 2018 г. се сключи Рамково споразумение между Министерството на отбраната и РСК „МиГ“ за ремонти на агрегати на самолетите МиГ-29. От него са сключени пет договора, които към края на миналата година всички са изпълнени или поне с такава информация разполагаме ние, че до 31 декември всичките договори са изпълнени. През декември 2020 г. Министерството на отбраната предявява неустойки за забава в изпълнението на тези договори, които са общо в размер на 925 хил. евро. От тях 138 хил. евро са предявени от Министерството на отбраната към изпълнителя – РСК „МиГ“, и са преведени от РСК „МиГ“ през месец март 2020 г. Останалата част в размер на 738 хил. евро, или близо 1,5 млн. лв. са предявени от Министерството на отбраната през месец декември, но поне до момента не е ясно какво се случва с тях. Доколкото знам с Тристранно споразумение всички права и задължения, произтичащи от Рамковото споразумение и сключените към него договори, са прехвърлени на командването на Военновъздушните сили, които встъпват в качеството на възложител по отношение на въпросното рамково споразумение и договорите по него. Съответно от месец май 2021 г. няма информация какви дейности са предприели органите на Министерството на отбраната по събирането на тази предявена неустойка. В това е и моят въпрос: господин Министър, ако може да ни информирате какви дейности са предприели

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Гаджев, на 28 април 2021 г. е сключено Тристранно споразумение, съгласно което Военновъздушните сили, Вие бяхте прав, поемат всички права и задължения, произтичащи от Рамковото споразумение и сключените към него договори. След тази дата не са предявявани искания за неустойки към РСК „МиГ“ предвид предоставените от страна на руската компания документи, касаещи предприетите допълнителни мерки в Руската федерация за неразпространение на COVID-19 и възникнали непредвидени обстоятелства, изразени в допълнителни искания от митническите органи на свързани със системата за контрол на риска при износ на военни стоки и стоки с двойна употреба. Тук руската страна очевидно се позовава на форсмажор. Преди подписването на тристранното споразумение РСК „МиГ“ е изплатило 185 хил. 782 евро и 5 цента по забава в изпълнението на доставки и услуги на Министерството на отбраната, тоест Министерството на отбраната преди подписване на тези тристранни споразумения е получило неустойката за неизпълнение. Последващите неустойки са били определени като форсмажор. След като вече стана ясно, че имаме форсмажор, са сключени допълнителни споразумения към съответните договори за увеличаване на сроковете за тяхното изпълнение. Тези договори са изпълнени предсрочно, като става дума за пет договора. Ще кажа съвсем накратко. Първият договор е изпълнен на 23 септември 2021 г., като крайният срок е бил 31 декември същата година. Вторият договор е изпълнен на 4 декември 2021 г., като крайният срок е бил 26 декември същата година. Третият договор е изпълнен на 23 септември 2021 г., а крайният срок е бил почти същият, три дена разликата. Четвъртият договор е изпълнен на 29 юли 2021 г., а крайният срок е бил 7 септември. Петият договор е изпълнен на 23 септември 2021 г., като крайният срок е бил 13 ноември 2021 г. КИРОВА: Благодаря Ви за отговора, господин Министър. Господин Гаджев, имате ли реплика? Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Господин Министър, доколкото разбирам, предявената неустойка, първо, платената, която поне от данни, които са ми предоставени от предходния министър, са изплатени 138 хил. евро, сега разбирам, че са 189 хиляди, така че явно е имало някакво разминаване в информацията, която е подготвяна от Министерството на отбраната. Отделно, другите, които са предявени – близо милион и половина, тоест Министерството се е отказало от тях в полза на други пет договора, които са изпълнени до момента, тоест имало е компенсация, образно казано. И тези пет договора са в размера на тези средства, които ние сме търсили като неустойка от страна на РСК „МиГ“ към месец април 2021 г. И съответно по този начин, надявам се, ако сумите съвпадат, са защитени и интересите, които България е трябвало да защити. Съответно, ковид определено е форсмажор и това се разбира за всякакви договори. Тук, между другото, имаше доста спекулации с подобни договори, които благодарение на форсмажорните обстоятелства, които пораждат, забавиха и други договори за Министерството на отбраната, така че, надявам се, с тази спекулация също да се спре от вече други хора. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Гаджев. Желаете ли дуплика, господин Министър? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Гаджев, аз също забелязах, че има разлика в сумите, които Вие казахте и които имам при мен по отношение на неустойката, платена на Министерството на отбраната. Ще изясня откъде идва разликата и ще Ви информирам допълнително, разбира се. Към момента, понеже разговарях тази сутрин с командващия ВВС, неговото мнение е, че ремонтите са извършени качествено, самолетите са в абсолютно нормално състояние и летят, не е коствало допълнителни средства. Мисля, че все пак неустойката, която е поискана от българска страна, е свършила много добра работа и руската страна в крайна сметка е извършила ремонта без допълнително заплащане на средства от наша страна. И в крайна сметка допълнителните споразумения са изпълнени, дори някои от тях няколко месеца предсрочно, но това не е довело до щети на българските ВВС. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря, господин Министър. Преминаваме към последния въпрос към министър Драгомир Заков. Въпросът е от народния представител Христо Гаджев относно закупуване на горива от Министерството на отбраната през 2021 г. Господин Гаджев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, господа министри, министър Заков! На 4 ноември 2021 г. е сключен договор между Министерството на отбраната и „Терем холдинг“ ЕАД, ин хаус, между другото, който е за закупуване на различни горива, които впоследствие са уточнени в поръчка – спецификация, от 24 ноември 2021 г. Общата стойност е близо 23 млн. 500 хиляди без ДДС на въпросните горива. Тук буди въпросът, поради простата причина, че „Терем холдинг“ до момента не се е занимавал с борсово посредничество. Министерството на отбраната има друго търговско дружество с принципал министърът на отбраната, което е регистриран борсов посредник. Другото, което буди интерес, е, че тогава излезе публично, че самият договор е сключен с идеята да се оздрави финансовото състояние на „Терем“ ЕАД, което, гледайки договора между Министерството и Дружеството, е за 2500 лв. За 2500 лв. надали ще се оздрави едно дружество, и то с капацитета на „Терем“. За мен остава въпросът: защо се е прибягнало до този подход, при положение че, пак повтарям, Дружеството никога досега не се е занимавало с борсово посредничество – дори за собствените си нужди, когато е купувало горива за неговите заводи и цехове, а е използвало борсови посредници, регистрирани на различните борси, за закупуване? В този смисъл, въпросът ми е: каква е оценката Ви за изпълнението на този договор и смятате ли, че е защитен публичният интерес при изпълнението му? КИРОВА: Благодаря Ви, господин Гаджев. Вие сте за пример с това как се вмествате във времето и въпросите си. Заповядайте, господин Министър.

С Решение от 24 ноември 2021 г. министърът на отбраната в централизираната автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки е открита процедура за възлагане на обществена поръчка договаряне без предварително обявление, на основание чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки и при условията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, като предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с Постановление на Министерския съвет № 191, от 29 юли 2016 г., изменено през декември същата година.

„Снабдяване и търговия“ има лицензиран брокер, но на Софийската стокова борса. По решение на възложителя и по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки Министерството на отбраната е сключило договор за борсово представителство с „Терем холдинг“ ЕАД на стойност 2500 лв. без ДДС, или 3000 лв. с включено ДДС, и срок на действие от 19 ноември 2021 г. до 19 ноември 2022 г. „Терем холдинг“ е член на Националната стокова борса и има упълномощен лицензиран брокер на Националната стокова борса, притежаващ удостоверение за тази дейност, издадено на 4 ноември 2021 г. от Държавната комисия по стоковите борси и тържища. На Националната стокова борса чрез упълномощения лицензиран брокер са сключени следните борсови договори с възложител министърът на отбраната: Борсов договор за доставка на авиационен керосин на обща стойност 10 млн. 617 хил. 473 лв. и срок на договора 13 юни 2022 г. Вторият договор е за доставка на автомобилен бензин F-67 на обща стойност около 3 млн. 500 хиляди

Четвъртият договор, и последен, сключен на Борсата, е за доставка на газьол, сяра за отопление, на обща стойност без ДДС около 4,5 млн. лв. и срок на договора до 13 юни 2022 г. Съгласно договора за борсово посредничество в Министерството на отбраната постъпват ежемесечни доклади за изпълнението на сключените борсови договори от борсовия посредник „Терем холдинг“ ЕАД. Към момента, за да дам директен отговор на Вашия въпрос, договорите се изпълняват в срок и съгласно графика за доставка. Моето мнение е, че поради тази причина общественият интерес е защитен. Става дума за две дружества, в случая във връзка с Вашия въпрос, търговски дружества, на които принципал е министърът на отбраната. И в двата случая ставаше дума за ин хаус. Предишното ръководство на Министерството е преценило, че този договор с „Терем“ очевидно е по-изгоден. За мен като настоящ министър е важно, че договорите се изпълняват в срок и съгласно графика. Поради тази причина считам, че общественият интерес е защитен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Министър. Господин Гаджев, имате ли реплика?

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, както стана ясно и от Вашия отговор, „Терем холдинг“ е регистриран на една конкретна борса 20 дена преди да му бъде възложено да закупи горивата. Дали и доколко това означава, че е имало готовност, е въпрос, който следва да се обследва, най-малкото, защото сега аз искам да Ви информирам няколко неща по тези четири договора, които Вие коментирахте. За авиационния керосин Jet A-1 цената, на която „Терем“ ЕАД е купувал керосина на тон, е 1537 лв. на тон, което е със 192 лв. повече на тон от средната пазарна цена на същата борса в този ден. Или общо взето загубата само от тази сделка е над 1 млн. 180 хил. лв., които са заплатени повече, от по-високата цена, в сравнение със средната пазарна цена на същата борса в същия ден. Също така автомобилният бензин F-67 е закупен със 154 лв. над средната цена за същия ден, или загуба в размер на 305 хил. лв. Говорейки си за втория ден, защото, между другото, сделките са в два дена – на 15 декември и на 22 декември. На 22 декември дизеловото гориво, което е закупено, е на цена със 114 лв. над средната цена, която е в същия ден, или 1537 лв. на тон, а за газьола цената, с която надвишава сделката, която е сключена от „Терем“ от средната пазарна, е 127 лв., или загуба в размер на 348 хил. лв. Общо загубите от средната пазарна цена на цената, на която „Терем“ ЕАД е купувало, са в размер на над 2 млн. лв., което означава, господин Министър, две неща – или са тотално некомпетентни да вършат една елементарна работа, като да закупят гориво от борсата, или са имали умисъл, а умисълът се нарича корупция в случая. Затова, господин Министър, аз ще използвам случая да Ви връча един сигнал от мое име, където съм описал всичките документи и информация, с която съм се запознал, да го обследвате. Също ще го връча и на министър-председателя, и на Комисията по антикорупция в парламента, да видим дали мотивите на правителството за нулева толерантност към корупцията всъщност не са толеранция към корупцията. Благодаря Ви, господин Гаджев. Желаете ли дуплика, господин Министър? Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Гаджев, благодаря Ви за сигнала. Поемам ангажимент, разбира се, да разпоредя проверка в Министерството на отбраната, включително по отношение на цените, които

към въпросите, зададени към министъра на културата господин Атанас Атанасов. Първият въпрос е от народния представител Красимир Вълчев относно политика по доходите на заетите в културните институции. Заповядайте, господин Вълчев.

Имам предвид театри, библиотеки, галерии, музеи и други? Предполагам, знаете – секторите, свързани със социалното, духовното развитие, това са културата, образованието, масовият спорт. Те също са едни от тези, които са най-подценени като процент от брутния вътрешен продукт в бюджета, а това е 25 години назад – 1997 г., трябва да се актуализират бюджетните разходи, да се елиминира бюджетният дефицит. Това са секторите, които в най-голяма степен са отрязани откъм разходи, впоследствие бяха възстановени част от разходите. В системата на образованието бих казал дори, че беше постигнат известен политически консенсус, че трябва да инвестираме в учители и подготвеният и мотивиран учител е най-важният фактор в системата. Същото важи и за системата на културата. Надявам се да го осъзнавате. Надявам се във Вашия отговор да не чуя един отговор, написан от служителите на Министерството на културата, а във Вашият отговор да усетя, че Вие имате чувство за мисия да се грижите за системата и работещите в нея. Както сте имали чувство за мисия на ниво читалище – да го ремонтирате, да го направите отново едно духовно средище, така и да имате чувство за мисия, че, бидейки начело на културата, трябва да направите така, че хората в системата на културата да са да са подкрепени, мотивирани, че те в най-голяма степен могат да съдействат заедно с учителите за духовното развитие, за възпитанието на децата.

2018 г., стартира една програма, която днес се казва „Културните институти като образователна среда“. Тя е много полезна, защото, от една страна, културните институти имат много повече посетители, а от друга страна, се разширява образователната среда на децата и учениците и имат досег до специалистите, работещите в културните институти, в библиотеките съответно прекарват време – създават им се навици за четене от книга, много, много са ползите от тази програма,

ако Вие в момента участвате в процеса на изработване на тази програма и включите културните институти. Ако ми разрешите, да довърша – много се надявам във Вашия отговор да ме убедите, че по време на обсъждането на бюджета, бюджетната процедура, Вие сте се борили, отстоявали сте средствата за култура да бъдат повече, защото сте записали в коалиционното споразумение 1%, но ние не видяхме ръст от 0,4% на 1%. Не видяхме и минимален ръст. Не знам как ще го постигнете за четири години, след като за първата година нямате крачка

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Вълчев! В системата на Министерството на културата осъществяват дейност 103 второстепенни разпоредителя с бюджет, 51 от тях са в областта на сценичните изкуства, 23 са училищата по изкуствата и културата, 10 са държавните музеи и галерии. Към тях в областта на културното наследство са и Българската национална филмотека, центърът за подводна археология и Културен център „Дворецът – Балчик“. Единственият държавен културен институт в областта на литературното наследство е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Всички те прилагат система на делегирани бюджети, която дава право на директора на съответния институт да се разпорежда самостоятелно със средствата на института и да определя числеността на персонала и възнаграждението на служителите при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове.

Министерството на културата е предприело действия за гарантиране на възнагражденията на заетите в сценичните институти, като с Постановление на Министерския съвет е въведено предоставянето на субсидия за изплащане на средства по допълнителен компонент. По този компонент на всеки културен институт, осъществяващ дейност в областта на сценичните изкуства, се предоставя субсидия до 31 март 2022 г. за възнагражденията и осигурителни вноски от работодател. В момента тече процедура за поредно удължаване на действието на допълнителния компонент до 30 юни 2022 г. През тази година предстои подписване на нови споразумения в браншове „Музикално-сценични изкуства“ и „Театър“. В момента в действащите договори са заложени коефициенти при определянето на началните основни месечни възнаграждения по категории персонал за длъжности в зависимост от степента на образованието. сценични институти и представителите на синдикатите постигнат съгласие за повишаване на коефициентите, то те могат да бъдат в по-високи размери. държавни културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело в края на януари тази година се проведе среща на отрасловия съвет, на която въпросът за възнаграждението на заетите в сектор „Култура“ беше една от основните теми. Съгласно браншовият колективен трудов договор в сектора от 1 януари 2022 г. са въведени минимални размери за начална основна заплата, които са обвързани с коефициент към минималната работна заплата за страната,

Съгласно Закона за закрила и развитие на културата Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се финансира изцяло и приоритетно от бюджета на Министерството на културата, като прилага също системата на делегиран бюджет. Трето, в приетите стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални стойностни показатели в сектор „Образование“, в които влизат училищата по изкуствата и културата, са разчетени средства за увеличение на доходите на педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование до ниво от 125% спрямо средната заплата за страната. Четвърто, за общинските и регионалните културни институти съгласно Закона за обществените библиотеки общинските библиотеки се финансират от съответния общински бюджет, регионалните библиотеки – от средства от бюджета на общините, на чиято територия е седалището им, а читалищните библиотеки – от бюджета на съответното читалище. По отношение на читалищата е заложено те да получават субсидия от държавния и общинския бюджет, която се съгласува от съответния общински съвет, като средства за читалищна дейност се разпределят от комисия, назначена от кмета на общината. Възнагражденията на заетите в културните институти – общински и регионални, в този сектор могат да се увеличат по преценка на техните директори. Всеки директор на общински или регионален културен институт и председател на читалищно настоятелство самостоятелно разпределя средствата, получени от държавна и общинска субсидия за заплати за режийни разходи и други. И последно. Един от приоритетите пред Министерството на културата е приемането на стратегия за българската култура, която ще създаде условия за развитие в областта на изкуствата и достигане на статута и възнагражденията на заетите в сферата на културата в страните от Европейския съюз. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря. Господин Министър, ще имате възможност и в дуплика да довършите. Заповядайте, господин Вълчев, за Вашата реплика. Уважаеми господин Министър, за съжаление, направихте това, което не исках – да изчетете това, което са Ви подготвили. Много добре знам кой има делегиран бюджет, знам каква е нормативната уредба. Не чух Вашата ангажираност, не усетих Вашето чувство за мисия да говорите за по-високи възнаграждения в сектора. Това, което казахте – по преценка на директорите, ако имат пари – да се оправят. Да, ама те нямат пари. А нямат пари, защото не са увеличени разходните стандарти. Не чух от Вас как сте се борили по време на бюджетната процедура за увеличаване на средствата за култура. Има малко увеличение на средствата за издръжка, но то ще компенсира една четвърт от повишените цени на енергията. Ако не знаете, отидете при някой директор, който в момента прави бюджет, и вижте как правят бюджет. Те правят бюджета за сметка – увеличават разходите за енергия за сметка на намаление на други разходи. Просто не им стигат. Разходите за енергия са 4 пъти по-високи, след компенсациите – 3 пъти. В същото време за година и половина, очакваме до края на тази година да имаме 20% инфлация. Знаете ли какво означава това при липса на политика на доходите? 20% реално обедняване! В последните четири години, лошите четири години имаше над 60% реален ръст на доходите, 8,5% беше кумулативната инфлация, близо 70% беше ръстът. Единственото хубаво, което казахте, е, че ще удължите действието на Постановление № 328 до 30 юни, защото все пак това дава някаква сигурност, но се надяваме, че ще е до края на годината. Много се надявам да осъзнаете ролята си на министър вече, не на председател на читалище, и да защитавате системата и работещите в нея, защото тя на Вас разчита. Вие в момента сте мениджър на една цяла система, в която най-важни са хората. Ако не я осъзнаете тази роля, обричате на задълбочаване проблемите в културните институти с невъзможността да възпроизведат състава си, с продължаваща в някои отношения нищета. Оставете това, което са Ви написали, излезте тук във втората част и отговорете откровено и кажете: „Не успях, но ще се ангажирам за следващия път, ще се боря – осъзнавам какво се очаква от мен като министър на

Вълчев, бих искал да използвам дупликата по-скоро да отговоря на втория въпрос, който решихте да ми зададете сега, на момента, и по-скоро да обясня, че в него имаше една огромна неточност, която не знам дали целенасочено сте допуснали, а именно това, че според коалиционното споразумение ние едва ли не е трябвало да достигнем бюджет на културата от 1% сега, в този бюджет. Това не е вярно. е, така че не знам защо е оплакването, че сега бюджетът на културата е 1%. Всички биха искали да е така. Това, което мога да кажа за бюджета и за борбата, такава имаше – нашият екип се справи чудесно, и мисля, че ръст от 40% за една година съвсем не е малко. Всъщност това е невиждано. Нашият бюджет за миналата година ориентировъчно е бил 240 млн. лв., сега е със 100 млн. лв. повече и това не счита в себе си тази част от Програмата, която имаме с Министерството на образованието и науката и Министерството на спорта, където едни допълнителни над 40 млн. лв. реално ще отиват за дейност в културата.

относно административния капацитет на Национален фонд „Култура“ за управление на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост. Заповядайте, господин Шилев. Уважаема госпожо Председателстваща Народното събрание, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Настоящия въпрос, който бих искал да Ви задам, се забави във времето по обективни причини – неговото място беше може би преди около един месец, но въпреки това. В Плана за възстановяване и устойчивост има включени проекти в раздел „Култура“ на стойност почти 80 млн. лв. Тяхното разработване е резултат от труда на екип от различни общини, неправителствения сектор и държавата. Няма да е незаслужено, ако се каже, че това ще е най-важният проект в областта на културата за следващите пет години. Към него забележките от Европейската комисия са минимални или поне бяха, а финансирането им е сигурно. Те са надеждата на много организации в областта на културата да разработят истински стойностни предложения в следващите години. Веднага възниква въпросът: какво става след като този проект бъде одобрен като част от този план? Дали Национален фонд „Култура“ – една тромава структура, в която липсват реформи, за които настояват и от Европейската комисия, една структура с много съмнителен административен капацитет, ще бъде управляващ орган на тези средства? Според министъра на финансите Василев одобряването на Плана се очаква в края на месец март или началото на април. Очевидно това е стара информация отпреди месец и половина. Вече се очаква по-напред във времето. От друга страна, от изказване на Вашия заместник Вълковски разбирам, че щатните бройки във Фонда са увеличени от служебното правителство, а същевременно са назначени и нови служители. В тази връзка моят въпрос към Вас е: проведени ли са задължителните, предвидени в Закона, конкурси при назначаване на тези служители? Какви са действията и мерките, които са предприети, за да се подобри административният капацитет на Национален фонд „Култура“ за професионално, компетентно и прозрачно управление на средствата

Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Шилев, Законът е спазен по отношение на назначаването на служителите в Национален фонд „Култура“. В него няма посочено изискване назначаването да бъде на конкурсен принцип, включително изборът на изпълнителен директор по закон е чрез процедура. Моята позиция е, че това трябва да бъде променено, да бъде въведен конкурсен принцип за избор на ръководни позиции, и то през много добре комуникиран публичен конкурс – с ясни изисквания и правила. Вярвам, че има изключителни млади хора, които могат да станат част от екипа на Национален фонд „Култура“, с някои от тях вече съм се запознал. Лично аз считам, че в момента Фондът няма необходимия административен капацитет за управление на средствата, които предстои да бъдат получени като част от Националния план за възстановяване и устойчивост, отделно са факт и несъвършените процедури при оценка на проектите. Част от екипа на Министерството, пряко ангажирани с ресора на НФК, работи приоритетно именно по това – да се изготви изменение на Наредба Н-5, регламентираща процеса по техническо ниво както в техническо ниво, така и в съдържателната част. Цялата нормативна уредба на НФК трябва да бъде синхронизирана с изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост. Срокът за всичко това е буквално възможно най-скоро, тъй като според индикативния график проектът ще започне през юни 2022 г. Преди този срок ние имаме задължението да организираме максимално бързо и качествено всички условия, за да се постави здрава и стабилна основа за работа. Действията, които са предприети по време на мандата на служебния министър господин Минеков, са назначаването на нов изпълнителен директор, нов състав на Управителен съвет и увеличаване на щатната численост на Фонда от 5 до 11 щатни бройки, за съжаление,

Уважаема госпожо Председателстваща Събранието, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за откровения отговор. Аз бих искал да попитам и нещо друго. Тъй като разбирам, че наистина Националният фонд „Култура“ няма необходимия капацитет и трябва да се предприемат спешни мерки, тоест служебният министър това, което е направил, е да назначи нов изпълнителен директор, нов състав, а всъщност Вие му поискахте оставката. Тоест да разбирам, че господин Минеков два мандата не е направил нищо, доколкото аз разбирам, за подготовка на Националния фонд „Култура“ за усвояване на тези средства по Плана за възстановяване и устойчивост, което наистина е тъжно, защото си спомням, че той се занимаваше с доста други неща по време на служебното правителство. Това, което имах като подготовка да задам като въпроси, всъщност Вие и допълнителни, Вие отговорихте на тях, че няма достатъчен капацитет, тоест нито има вътрешни нормативни документи, които които са разработени и са нови, нито има промяна или поне подготвена промяна в Закона за закрила и развитие на културата, тоест всичко това тепърва ще се прави. Надявам се наистина да може да се мобилизира Вашето министерство, така че да посрещнем и да нямаме загуби в областта на културата от Националния план. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря, господин Шилев. Господин Министър, заповядайте за дуплика. Шилев, само бих искал да уточня едно нещо, че по всички тези проблеми, които Вие ясно изложихте, се работи много усилено от повече от месец и половина, може би и два месеца. Знаех, когато поисках оставката на Управителния съвет, че съвсем няма да е лесно, но съзнаваме изцяло каква огромна отговорност предстои на този фонд със средствата, които ще усвои, и за нас е от изключително огромно значение, че процесите са чисти с ясни критерии. За нас един от най големите приоритети е този фонд да възстанови доверието към него и всички да знаят, че тази огромна тази огромна възможност за хората на културата ще бъде чиста и всички ще могат да се възползват от нея по правилата. Що се отнася до господин Минеков, аз не мога да говоря от негово име, но знам, че мандатът на Управителния съвет е изтичал просто в края, но за мен е важно, когато се избере нов Управителен съвет, включително, когато вече има и промените в Закона за закрила и развитие на културата, новият Управителен съвет да бъде абсолютно безапелационен, тоест никой да няма съмнение, че точно тези хора са избрани по ясни и прозрачни критерии. Благодаря. Благодаря за дупликата, господин Атанасов. Следващият въпрос, към който преминаваме, е от народния представител Бойко Клечков относно довършване на ремонта на Художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора“ в Кюстендил. Заповядайте, господин Клечков, да развитие въпроса си. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, Художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора“ в Кюстендил е построена и открита през 1972 г. по случай 90-та годишнина от рождението на големия художник. Тя е сред 100-те национални туристически обекта на България. През 1980 г. авторски колектив разработва проект за разширяване на построеното и от 1981 г. започват строително монтажни работи, които са завършени едва след 2000-та година. В момента галерията предлага само една трета от изложбените зали, тъй като другите две трети са недовършени. Галерията притежава основната и най-голямата колекция от творбите на Владимир Димитров – Майстора, подредени в постоянна експозиция. Днес там се съхраняват 3180 творби от 585 автора, от които 1357 платна са на Майстора. Фондът на галерията е разделен на няколко раздела: кюстендилски художници, художници от страната, антично, средновековно и възрожденско изкуство, чуждестранно изкуство. Трябва да отбележим, че в Кюстендил са родени и творили и други големи български художници – Стоян Венев, Никола Мирчев, Асен Василев и може би над 100, с които Кюстендил се гордее. Господин Министър, моят въпрос към Вас е: кога Министерството на културата ще планува финансови средства в своя бюджет за довършването на този голям храм на българската култура? Смятам, че заради големия Владимир Димитров – Майстора, на когото скоро чествахме 140 години от неговото рождение, държавата трябва да направи всичко възможно художествената галерия най-после да бъде довършена. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Клечков. Господин Министър, заповядайте за отговор.

Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Клечков, във връзка с постъпилия от Вас въпрос относно довършване на ремонта на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ в град Кюстендил Ви информирам следното: музеите и художествените галерии се ръководят в административно-организационно отношение от кмета на общината или собственика, като Министерството на културата оказва единствено методическо ръководство съгласно Закона за културното наследство. Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ е общински културен институт и самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка на община Кюстендил – второстепенен разпоредител с бюджет съгласно решение на Общинския съвет на град Кюстендил. Министерството на културата представя целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно реставрационни дейности за недвижими културни ценности по Програма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 Предвид че сградата на Художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора“ е общинска собственост и същата не притежава статут на недвижима културна ценност,

Уважаеми господин Министър, Вие сте напълно прав, че по този начин отговаряте, защото действително това е общинска собственост, но съгласете се с това, че една малка община, като Кюстендил, която в момента сигурно наброява около 30 – 32 хиляди човека, трудно би могла да се справи с един такъв важен въпрос и ако примерно Министерството на културата чрез свои механизми не измисли начини и повод да се довърши, аз не виждам как бихме могли да довършим този храм на нашата култура. Но въпреки всичко, аз искам да кажа няколко думи и за това, че нямаме средства за довършването на нещо значимо за българската култура и държавата не трябва да партнира и финансира транссексуални фотосесии по картини на Владимир Димитров – Майстора. Не искам да правя реклама и да споменавам имената на онези, които провокираха българското общество, искам да бъда правилно разбран. Аз не съм против възгледите на дадена група и общност, но държавата не трябва да допуска по този начин да се подиграват с творчеството на Майстора, който е носител чрез своите картини на една съвсем друга духовност от българската история. Историята на художественото изкуство е такава, каквато е и ние не трябва да я скандализираме само за да стане някой художник и фотограф популярен чрез събитие в новините. Като съвременно модерно общество, живеещо в 21-ви век, ние все пак трябва да имаме някакви вътрешни морални норми, които да съхраняват автентичния дух и послание на българското художествено изкуство. Знам, че за случилото се Вие нямате отношение, тъй като всичко, за което говорим, е подготвено и финансирано далеч преди да станете Вие министър. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Клечков. Желаете ли дуплика, господин Министър? Не. Следващият въпрос е от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев относно поставяне на герба на Република България на сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър I“, № 1. Заповядайте, господин Димитров, да развиете въпроса си. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа, мислихме първо да Ви зададем въпроса писмено, но понеже знаем какво бихте ни отговорили, решихме, че е по-удачно да бъде зададен тук Минаха 33 години, колеги, от 1989 г. София е прекрасна европейска столица, но ако на нашия министър, който също е модерен европеец – без всякакво съмнение, му дойде на гости друг министър на културата и той го разходи из центъра на София, ще види стария комунистически герб на сградата на бившия Партиен дом и ако Ви питат какво е това, Вие ще кажете: ами тук нещо не е сменено както трябва и предвид, между другото, войната в Украйна, използването там на стари символи от Съветския съюз, ситуацията става още по-неадекватна и още по-странна. Този въпрос съм го поставял на двама председатели на Народното събрание от ГЕРБ и двамата казаха: ама, да, ще го оправим, ще го решим – и така 33 години сме в това положение. господин Минеков също му поставих темата, той беше ангажиран, но търсеше някакво много скъпо и сложно решение. Аз Ви призовавам към следното нещо – да не ни казвате сега, че това е сграда, не ни казвате ръководството на парламента да си го решава, защото, вижте, че те нямат компетентност кой знае каква за сградата, която е паметник на културата, и Ви предлагам следното нещо:

Така че, господин Министър, вместо да ми казвате, че нямате компетентност, както с колегите от ГЕРБ вече много години водим този разговор, дайте евтина, разумна идея – няма нужда това да е скъпо, на ръководството на Народното събрание как да бъде решен този въпрос. Така че, когато идват при Вас официални делегации и Вие ги разхождате в центъра на София, да не се чудите какво да им обяснявате, когато идват инвеститори, които убеждаваме, че България е прекрасно европейско място, без съмнение да си вложат парите и да не питат: какви са тези работи, какво означават, имат ли някакво значение, от коя епоха са, защо стоят на официални сгради в България? Така че Ви моля да погледнете по-широко от тесния прочит на този въпрос и като модерен европеец да ни помогнете той да бъде решен. Благодаря Ви, господин Димитров. Господин Министър, имате думата за отговор. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров и уважаеми господин Ганев, ще пропусна параграфите, където се обяснява юридически казусът. Мога да Ви кажа единствено, че съгласно параграф единствен от Заключителните разпоредби на Закона за герба на Република България изпълнението на Закона се възлага на Министерския съвет. Мога да Ви кажа, че Министерството на културата ще съдейства в съгласувателната процедура при представяне на Проект за поставянето на герба на Република България на западната фасада на сградата на Народното събрание.

Вие сте част от Министерския съвет и Ви призовавам да помогнете с идейно решение как това да се случи. Защото, ако чакаме ръководството на Народното събрание, предвид факта, че това са чудесни колеги, но в тази област нямат необходимата компетентност, ще бъдете много полезен. И защо Ви призовах да бъде евтино и разумно решение? Защото господин Минеков ми обясняваше как трябвало да се направи от някакъв специален вид камък и така нататък, и така нататък. Виждате, той вече не е министър, въпросът не е решен. Тоест, не трябва да се мислят някакви такива сложни начини, които само да отдалечават решението във времето. Призовавам Ви като част от Министерския съвет и като човек, с който имаме общ интерес, с Вас и с цялото Народно събрание да утвърждаваме имиджа на България като европейска столица. Защото, колеги, каква е нашата цел – да обясняваме на все повече хора как трябва да дойдат да си вложат парите в нашата страна. При това положение не трябва, разхождайки ги в центъра на София, да има нещо толкова смущаващо, нещо, което говори за миналото, нещо, заради което да ни задават въпроси, на които ние не можем да дадем отговори. Така че, господин Министър, персонално разчитам на Вас и затова въпросът ми е устен, да помогнете с идея, с конкретно предложение, така че Министерският съвет и след това и парламентът да вземат мерки Закона за герба да бъде изпълнен. Защото точно на това място съм виждал много чуждестранни делегации, които са посрещани с с червен килим, поглеждали са, когато е добра светлината, към мястото на стария комунистически герб, който все още стои там, и са задавали много странни въпроси, на които ние сме се опитвали да даваме отговори, но те не звучат сериозно, не звучат адекватно. Така че това е въпрос, който много хора не решиха, и това Ви дава шанс, Вие и това управление да ги решите. Задължително е да ги решим, така че наистина разчитам на Вас. Това може да изглежда, от една страна, въпрос, който е логично да не съществува, да е решен отдавна, но виждате, че не е. Всички са „за“, но никой не го е решил. Така че наистина разчитам на Вас. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Димитров. Желаете ли дуплика, господин Министър? Не. Това беше последният въпрос към Вас. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Следващият въпрос е на народния представител Стоян Таслаков относно информация за състоянието на запасите от подземни богатства в находище „Сухата вада“ до село Йоаким, Груево след незаконния добив на баластра от находището. Заповядайте, господин Таслаков, да развиете въпроса си. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, съгласно Закона за подземните богатства Вие сте отговорен за воденето на Националния баланс на запасите от подземни богатства, които са изключителна държавна собственост. Всички промени периодично следва да бъдат вписвани от Вас своевременно в този баланс. Находище „Сухата вада“, което се намира край землището на село Йоаким Груево, е било вписано с точно установени запаси в този баланс, но през последната година и половина от находището е осъществен масиран незаконен и неразрешен добив на баластра, маскиран под формата на „строеж на рибарник“. Фирмата е извозвала стотици камиони, натоварени с баластра, което може да се установи на място, където е налице огромен кратер, нямащ нищо общо с рибарник нито по формата си, нито по размерите си, нито по дълбочината си. Моят въпрос към Вас е: като висш държавен служител, отговорен за Националния баланс на запасите, моля да ми отговорите кога ще бъде отразено актуалното състояние на тези запаси в посоченото находище, ще бъде ли назначена и в какъв срок геоложка проверка, която да установи какви са били запасите в това находище преди интервенцията на фирмата в моя въпрос и с колко са намалели след незаконния добив? Благодаря. Благодаря Ви, господин Таслаков. Министър Николов, имате думата за отговор. Благодаря Ви, господин Председател. Госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Таслаков, в отговор на Вашия въпрос относно състоянието на запасите на подземни богатства находище „Суха вада“ до Йоаким Груево след незаконен добив на баластра от находището бих искал да Ви информирам за следното: запасите и ресурсите от баластра, годна за производство на бетон, строителни разтвори, пътни основи в находище „Суха вада“ са заведени на отчет на Националния баланс запасите и ресурсите на основание на утвърдения Протокол № 26 от 2007 г. на Специализираната експертна комисия. За находището е издадено Търговско открие № 303 от 2009 г. В последствие е подадено заявление за предоставяне на концесия за добив от находището. И към момента се извършват дейности по прекратяване производството по предоставена концесия за добив на подземни богатства от находището на „Сухата вада“, тъй като кандидат концесионер не е потвърдил интереса си от предоставянето му на концесия за добив, което е предпоставка за прекратяване на съответната процедура съгласно съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗИД към Закона за природни богатства. Съобразно компетентността на Министерството на енергетиката следва да се има предвид, че Националният баланс на запасите, ресурсите на подземни богатства се изготвя ежегодно, по данни за състоянието и изменението на запасите и ресурсите, предоставени от изпълнителите на обществени поръчки, за съответните геоложки изследвания на титулярите за разрешение на търсене и проучване или за проучване от концесионерите. До 31 януари на текущата година се представят годишни геоложки отчети за изменение и състояние на запасите и ресурсите находищата на подземни богатства, настъпили в резултат на проведени геопроучвателни и добивани работи през предходната година. Министерството на енергетиката и в частност министърът утвърждава съответния баланс на запасите, находищата на подземни богатства и го внася ежегодно до 30 април в Министерския съвет за сведение. Предвид гореизложеното и с оглед на обстоятелството, че към настоящия момент няма предоставена концесия за добив на подземни богатства от находище „Сухата вада“, респективно няма представени геоложки отчети за изменение на състоянието на запасите и ресурсите в Министерството на енергетиката. Няма промяна на количествата на подземното богатство от регистрирането на находището до настоящия момент. Министерството на енергетиката е извършило проверка, при което е констатирано, че запасите в находището са утвърдени след разглеждане на геоложки доклад за резултатите от детайлно проучване на речна баластра, годна за производство за пясъци, чакъли, строителни разтвори, бетони за производство на баластра за пътни основи. Геоложкият доклад и материалите към него са внесени от Завод за бетонови елементи ООД – село Стряма, област Пловдив. Установено е, че при проверка на място, извършена на 31 юли 2020 г., е нарушен терен. За нарушения имот е издадено от Община Стамболийски разрешение за строеж, за имот УПИ – 016032 рибовъдство. Разрешението е влязло в сила от 30 март 2020 г. След извършена справка със специализирани карти и регистри по Закона за подземните богатства, които се поддържат от Министерството на енергетиката, е установено, че по-голяма част от нарушения терен на съответната проверка попада на територията на регистрирано находище на подземното богатство по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, пясъци и чакъли, запълнител на бетон с наименование „Суха вада“. С писмо от месец февруари 2021 г. от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е изискано становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение – Рибарник – развъдник за риба в имот с № 016134 село Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив. В тази връзка Министерството на енергетиката с писмо от месец март 2021 г. е изразило пред директора на Басейнова дирекция и директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – РИОСВ, отрицателно становище и е счело за нецелесъобразно изпълнението на инвестиционното предложение на Рибарник – развъдник за риба.

РИОСВ – Пловдив. Министерството на енергетиката не разполага с информация за размера на незаконно иззето богатство. Такава информация следва да се търси от органа, издал разрешение на строеж – Община Стамболийски.

Благодаря, господин Министър, за отговора. За съжаление, както и Вие казахте, Министерството на енергетиката не разполага с реални данни за случващото се край село Йоаким Груево. Бил съм на място и съм видял положението какво е. Община Стамболийски е издала разрешително за строеж в разрез със Закона за подземните богатства и силно се съмнявам, че точно те ще направят качествена проверка и ще проверят себе си – какви ресурси от това находище са изнесени. Така че това, което бих искал да Ви посъветвам, е да назначите проверка, защото в момента

Господин Таслаков, само още веднъж бих искал да Ви потвърдя, че Министерството на енергетиката с официално писмо от месец март 2021 г. е изразило своята позиция, която е отрицателно становище. С оглед това, че в близост има съответната концесия, това, което мога да направя единствено, е да разпоредя допълнителна проверка. В случая проблемът е всъщност, че това искане е

може би за следващия парламентарен контрол. Приятна почивка, колеги. Следващото заседание на Народното събрание ще се проведе на 16 март 2022 г. при допълнително обявен дневен ред. Закривам заседанието.